za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi, to je tako imenovani zakon o kulturnem evru, je bil sprejet 26. novembra 2019. Po nastopu vlade gospoda Janše smo poleti 2020 ob pripravi spremembe proračuna Ministrstva za kulturo za leto 2021 uspeli končno vključiti tudi dodatna finančna sredstva. Končno pravim zaradi tega, ker prej to ni bilo storjeno. v ta namen je bilo s spremembo proračuna Ministrstva za kulturo za leto 2021 uspešno zagotovljenih za leto 2021 dodatnih 9 milijonov 300 tisoč evrov in za leto 2022 dodatnih skoraj 13 milijonov. Zakon seveda jasno določa, za katere namene naj bodo sredstva porabljena, in tako je razdelitev v letu 2021 šla takole: sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov za 4 milijone 200 tisoč, ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode v znesku 2 milijona 800 tisoč, podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev za 150 tisoč evrov, ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine in digitalizacija kulturne dediščine 100 tisoč, gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik – 50 tisoč, zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture – 500 tisoč in potem v obeh letih odkupi predmetov kulturne dediščine v znesku 500 tisoč evrov. Za leto 2022 je s tega naslova predvidenih torej 12 milijonov 950 tisoč sanacija najbolj ogroženih kulturnih spomenikov je 4 milijone, ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nakup opreme za javne zavode – 6 milijonov in pol, podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev – 150 tisoč, ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine in digitalizacija kulturne dediščine – milijon 100 tisoč.

Temu ustrezno so bili za leto 2021 in 2022 izdani že sklepi za vlaganje v javno kulturno infrastrukturo v lasti Republike Slovenije. Glavnina sredstev je namenjena investicijam in opremi v javne zavode s področja ustvarjalnosti, filma, kulturne dediščine; denar za kulturne spomenike v lasti Republike Slovenije pa bo v letu 2022 v precejšnjem obsegu namenjen tudi rekonstrukciji ter obnovi oranžerije v dvorcu Dornava. Prav tako je v letu 2021 izveden dvoletni razpis za sanacijo kulturnih spomenikov v občinski in zasebni lasti, in sicer je skupaj z integralnimi sredstvi bilo v te namene zagotovljeno 8 milijonov 300 tisoč evrov in v sofinanciranje odobrena sanacija za za 169 objektov. Za javno kulturno infrastrukturo za lokalne skupnosti v letu 2021, sta bila izvedena javna poziva, vsakokrat v višini milijon in pol evrov. V letu 2021 je Ministrstvo za kulturo s tega naslova skupaj z drugimi javnimi pozivi in iz integralnih sredstev financiralo kar 42 občinskih objektov. Za leto 2022 pa je postopek v zaključni fazi. Kar zadeva akcijski načrt v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029, pa lahko rečem, da je, kot veste, po petih letih bil sprejet nacionalni program za kulturo in v zvezi s tem je treba sprejeti akcijski načrt za obdobje štirih let. V njem so določeni ukrepi, cilji, obseg sredstev, čas za njihovo uresničitev ter kazalci, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Hvala lepa, minister. Želite dopolniti vprašanje? Izvolite, Samo Bevk, imate besedo. SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Hvala tudi vam, gospod minister, za odgovor. Dodatno vprašanje pa tudi zaradi tega, da boste lahko dokončali svoj odgovor. Jaz bi prosil za leto 2021 še bolj konkretno, če bi lahko po objektih, glede uresničevanja zakona o kulturnem evru. Bi pa še nekaj dodatnega vprašal. Vesel sem namreč, da je Državni zbor Republike Slovenije ob obravnavi nacionalnega programa za kulturo za obdobje 2022–2029 podprl moj amandma glede investicij v Unescovo svetovno kulturno dediščino in spomenika – nosilca znaka evropske dediščine v višini 20 milijonov in 700 tisoč evrov. Gre za pet enot: za prazgodovinska kolišča na Igu, za dediščino živega srebra v Idriji, za izbrana dela Jožeta Plečnika v Ljubljani, za cerkev sv. Duha v Javorci in za Partizansko bolnico Franjo s sprejemno-informacijskim centrom. Zato vas, gospod minister, sprašujem:

Glede akcijskega načrta bi rad povedal naslednje. V letošnjem proračunu za leto 2022, če bi bil akcijski načrt že prej sprejet, bi prišlo pravzaprav do nekega disproporca, ker je pravzaprav denarja bilo veliko več, kot je bilo prvotno mišljeno, če bi bil seveda tudi nacionalni program za kulturo sprejet. Dobro je seveda, da za zadnji dve leti pravzaprav akcijski načrt ni obstajal, ker bi realizacija bistveno odstopala od tistega, tistega, kar bi bilo napisano v pozitivni smeri, ker smo zagotovili veliko več sredstev ali pa toliko, kot še nikoli prej. Najbolj verodostojen vsakokratni akcijski načrt je dejansko v veliki meri aktualni letni proračun, saj je od višine razpoložljivih sredstev najbolj odvisno

Ta akcijski načrt se bo seveda uresničeval vsekakor; ali pa bo veliko bolj konkretno zapisan vsaj za dve leti, ker se proračun nekako organizira, kot vemo; ostalo pa bo v okvirni obliki, ne da bi se izmikal ali kaj takega. In tudi vaši predlogi, vaš amandma je povsem sprejemljiv in tudi umesten, tako da ne verjamem, da bi ga bilo moč spregledati. Vendar pa pri akcijskem načrtu obstajajo sedaj določene, kako bi rekel, neoprijemljivosti, da tako rečem. Na investicijah se to najbolj, recimo, lahko upošteva, medtem ko se pri drugih programih; vi veste, da so enoletni, dvoletni, štiriletni programi, torej enoletni, potem projektni, potem programski. In če

bodo nastali določeni disproporci, kajti če bomo natančno predpisali, povsem natančno in določno, potem se bo tudi neka kreativna dinamika na ministrstvu izgubila. Mislim, da bo to še predmet diskusije. Vsekakor bomo pa skušali ta akcijski načrt do konca Hvala lepa. Miha Kordiš bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Na področju skrbstva starejših v tej državi vlada in vztraja kriza. V vrstah čakajočih na mesto v domu starejših občanov je 12 tisoč starostnikov, oskrbnine gredo v nebo. Posebej so problematični zasebni koncesijski domovi starejših občanov, ki v povprečju zaračunavajo slabo tretjino višje oskrbnine, kot to velja za javne domove. Različni kraji v državi so s tem pomanjkanjem mest v domovih starejših občanov različno ogroženi. Škofja Loka je ena izmed tistih, ki so najbolj na udaru. Po številu razkoraka med potrebnimi mesti in dejanskimi mesti v domovih starejših občanov je kar na tretjem mestu. Pa vendar se je aktualna vlada Janeza Janše odločila, da starostnikom v iskanju varne starosti ne bo pomagala. Namesto javne neprofitne oskrbe ste se, gospod minister, za staro vojašnico v Škofji Loki odločili za gradnjo zasebnega koncesijskega doma izpod taktirke avstrijske korporacije Aha Gruppe, ki naj bi ta dom in pridružena varovana stanovanja tudi v bodoče upravljala. Ampak Škofja Loka je delavsko mesto. Po podatkih Društva upokojencev Škofja Loka kar dve tretjini upokojencev shaja, kolikor shaja, z zelo nizkimi pokojninami. Že oskrbnine v javnih domovih si težko privoščijo, kaj šele v zasebnem korporativnem domu, ki njim in njihovim družinam zaračunava ne le oskrbe, ampak tudi dobiček. Zato me, gospod minister, zanima: Kakšni administrativni koraki so še potrebni za izgradnjo doma starejših občanov v nekdanji vojašnici v Škofji Loki? Kdaj naj bi dom predvidoma prešel v funkcijo in zaživel? Kakšna je predvidena cena oskrbe za bivanje v domu starejših in/ali v varovanih stanovanjih? Koliko sredstev bi država potrebovala, da ta projekt prevzame, izpelje do konca in starostnikom na jesen njihovega življenja ponudi to, kar potrebujejo – varno starost z javno neprofitno oskrbo, brez zasebne korporacije, ki bi na njih in na njihovih svojcih še dodatno

Na področju oskrbe starejših je vladala popolna stagnacija preteklo desetletje. S tem so se najbolj brutalno soočili stanovalke in stanovalci domov za starejše po vsej Sloveniji, pa tudi zaposlene in zaposleni v teh domovih. Aktualna vlada in ministrstvo za delo s svojo ekipo sta se kar najhitreje odzvala, tako interventno, na epidemske razmere, kjer smo skupaj z Ministrstvom za zdravje hitro ukrepali. In na drugi strani se je moje ministrstvo odzvalo s sistemskim vlaganjem v, najprej, infrastrukturo za oskrbo starejših. To pomeni v gradnjo in obnovo obstoječih neprimernih in popolnoma dotrajanih in zastarelih, zapuščenih, če hočete, domov. Na drugi strani v izboljšanje položaja zaposlenih, dodatna obsežna sredstva za dodatne kadre in za povišanje plač, ki smo jih dosegli v preteklih dveh letih, govorijo sama zase. In tretjič, odzvali smo se tudi sistemsko – s sprejetjem Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo nekako postavil celovito oskrbo starejših na skupni imenovalec, seveda pa bo kot nosilno obliko oskrbe starejših postavil pomoč na domu. Naj kar takoj tudi povem, da je demagoško postavljati koncesionarje, ki so tudi del javne mreže, v kakršnokoli drugačno luč. Javna mreža v Sloveniji je sestavljena iz javnih izvajalcev in koncesionarjev, ki opravljajo javno službo oskrbe starejših. Na pomanjkanje mest smo se na eni strani odzvali na ministrstvu za delo z jasnimi vlaganji iz evropskih skladov, evropskih sredstev in na drugi strani iz proračuna. Ponavljam, deset let temu ni bilo tako. In desetletni vakuum bomo na ta način najprej nadomestili, nadoknadili in postavili temelje za oskrbo starejših v bodočem desetletju. Naj povem, da smo na področju starejših tudi nekajkrat dvignili pokojnine, dodali covid dodatke in še sledi en dodatek za odziv na energetsko draginjo. Glede Doma Hmelina, doma za starejše občane, d. o. o., ki je bil na javnem razpisu, ki se je zaključil v začetku februarja 2022, uspešen in mu je podeljena koncesija za izgradnjo doma na starejše v Škofji Loki, in sicer za 156 postelj. V skladu s časovnico projekta je predvidena pridobitev upravnih dovoljenj spomladi 2022, izgradnja pa do 31. decembra 2023, ko naj bi dom pričel z delom. Spraševali ste tudi po oskrbovanih stanovanjih v Škofji Loki. Oskrbovana stanovanja kot takšna ne spadajo v mrežo javne službe na področju socialnega varstva in tudi ne pod pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, torej nismo pristojni za njihovo gradnjo. Poleg osnovne dejavnosti bo Dom Hmelina v Škofji Loki, torej institucionalno varstvo za 156 oseb, ponudil predvidoma še naslednje oblike pomoči starejšim: pomoč na domu za predvidoma 30 uporabnikov, dnevno varstvo za predvidoma 10 uporabnikov in dostava kosil za uporabnike iz lokalnega okolja, ki bo seveda odvisna od izraženega interesa. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK

Na področju oskrbe starostnikov vlada kriza, ki je ni zakuhala aktualna oblast, vlada že prej, ampak namesto da bi jo reševala, želi na stiskah starostnikov in njihovih družin v pomanjkanju postelj v domovih starejših občanov graditi biznis za zasebne izvajalce. Koncesijski domovi so posebej problematični, ker v povprečju obračunavajo slabo tretjino višje oskrbnine, kot jo obračunavajo javni neprofitni domovi. Med območji, ki so najbolj prizadeta zaradi primanjkljaja mest v domovih starejših občanov, se je Škofja Loka znašla na problematičnem tretjem mestu po pomanjkanju postelj. Manjka nam kar 170 postelj, a, gospod minister, namesto da bi ukrepali in poskrbeli za izgradnjo solidarne javne infrastrukture, ki bi služila prebivalkam in prebivalcem Škofje Loke, ste se odločili to lokacijo odkoncesionirati zasebni avstrijski korporaciji, ki stanovalcem ne bo obračunavala zgolj stroškov oskrbe, ampak tudi dobiček. Znova ponavljam, da je po podatkih Društva upokojencev Škofja Loka kar dve tretjini njihovega članstva – in članstvo se meri v tisočih na tako nizkih pokojninah, da si že javno oskrbo težko privoščijo, kaj šele zasebno, kjer morajo plačevati tudi dobiček. Zato me znova zanima in znova sprašujem: Kakšna bo višina stroškov oskrbe v tem domu starejših občanov v Škofji Loki na območju nekdanje vojašnice? In koliko sredstev bi država potrebovala za izvajanje svojih osnovnih socialnih nalog, torej da projekt izgradnje doma starejših v Škofji Loki prevzame, da ga odkupi in organizira kot infrastrukturo družbene solidarnosti, kot javno in neprofitno?

Popravljam vašo navedbo, in sicer na področju oskrbe starejših je vladala kriza v Sloveniji, ampak se je ta vladna ekipa in ekipa ministrstva za delo nemudoma odzvala na to krizo in jo začela večplastno reševati. Najprej interventno, skupaj z Ministrstvom za zdravje, kot odziv na covid, drugič, sistemsko, in sicer na treh ravneh. Vlaganje v infrastrukturo – praktično skoraj nič investicij v preteklem desetletju imamo trenutno odprtih 108 investicij v javno infrastrukturo na območju celotne Slovenije za oskrbo starejših; to bodo novi, sodobni, prenovljeni domovi za naše starejše sodržavljanke in sodržavljane. Na drugi strani smo se lotili neprimernih plač zaposlenih v domovih za starejše. Nismo se ustavili – tako kot morda v preteklem desetletju drugi – pri obljubah in besedah, kaj je treba. Mi smo te zadeve, ki jih je bilo treba popraviti, tudi naredili. Povišali smo plače, zagotovili smo interventna sredstva za več kot 650 dodatnih zaposlenih v domovih za starejše po vsej Sloveniji; in tretjič, sistemsko smo postavili dolgotrajno oskrbo na nov nivo, s sprejetjem Zakona o dolgotrajni oskrbi. Kdor hoče slišati, to tudi sliši in razume. Glede vštevanja investicij v ceno oskrbe starejših, se mi zdi popolnoma neprimerno zavajanje glede vštevanja cene. Res je, da je všteta investicija v ceno oskrbe v koncesionarskih domovih, ampak je tudi Računsko sodišče Republike Slovenije ne dolgo tega nazaj jasno povedalo, da bi se morala investicija vštevati tudi v ceno javnih domov, torej državnih domov. In ravno zaradi tega, ker se ne in ker se ne upošteva in ker žal preteklo desetletje vodstva ministrstva za delo in pa pretekle vlade niso imele toliko posluha za vlaganje v oskrbo starejših, so ostali državni domovi brez obnove, brez napredka, brez novih stavb; in to sedaj popravljamo. Da morda razblinim še eno famo glede tega, imamo v Škofji Loki tudi Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka in skupaj z njim trenutno izvajamo investicijo Hiša generacij v Gorenji vasi, kjer bo enota dnevnega varstva in enote začasnih namestitev starejših

Kolega Kordiš, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala. Moj postopkovni predlog je, da Državni zbor opravi splošno razpravo o odgovoru, bolje rečeno, neodgovoru ministra Ciglerja Kralja na temo izgradnje zasebnega koncesijskega doma starejših občanov v Škofji Loki. Dobil je zelo preprosto povpraševanje, ki mu lahko rečemo kar družbeno naročilo, torej koliko bi država potrebovala sredstev, da projekt izgradnje doma v nekdanji vojašnici v Škofji Loki prevzame in izpelje kot neprofitni solidarni projekt, namesto po obstoječih načrtih, kjer naj bi dom starejših gradila avstrijska korporacija Aha Gruppe, ki bo seveda na oskrbovance in njihove družinske člane prevalila ne zgolj stroške oskrbe, ampak tudi stroške investicije, preko tega pa tudi stroške dobička. Škofja Loka je delavsko mesto, pokojnine so temu primerne. Že v javnih domovih si starostniki težko privoščijo oskrbnine, ki letijo v nebo, kaj šele v zasebnih koncesijskih, ki v povprečju obračunavajo za slabo tretjino višje višje oskrbnine. Seveda bi bila osnovna naloga socialne države, da v krizi skrbstva, ko imamo v vrstah za domove starejših občanov kar 12 tisoč starostnikov, aktivno vstopi in poskrbi za njihovo varno starost z neprofitno oskrbo kot elementarno človekovo pravico. Ampak ne, predhodne vlade so se na področje skrbstva starejših v celoti požvižgale, aktualna vlada pa stisko izkorišča, da priskrbi dodaten biznis za korporacije in svoje lastne vladne prijatelje, da bodo na tej vzpostavljeni stiski starostnikov ja še dodatno zaslužili. V Levici temu seveda ostro nasprotujemo. Kot poslanec, ki prihajam iz Škofje Loke, 15 let sem živel sto metrov stran od predvidene lokacije izgradnje tega novega doma, lahko napovem, da ne zgolj pri slučaju aktualne vlade in ministra Ciglerja Kralja bomo v Levici nadaljevali s prizadevanji, da ta projekt, kot tudi vse ostale, država prevzame in organizira kot javno neprofitno infrastrukturo družbene solidarnosti. Za kaj drugega pa plačujejo ljudje davke v tej državi, kot če ne za to, da se na stara leta za njih poskrbi, da se z njimi dela kot z ljudmi, ki so s svojim prispevkom družbi doprinesli, sedaj naj jim pa družba z varno starostjo to vrne?! Ne pa da so ljudje z nizkimi pokojninami, izhajajočimi iz delavskih plač, še na stara leta obsojeni na vlogo molzne krave za neke tuje korporacije. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 16. marca, v okviru glasovanj. Vojko Starović bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav podpredsednikom, kolegicam in kolegom ter gospodu spoštovanemu ministru! Gospod minister, zanima me vaš pogled kot vidnega člana NSi in kot tudi ministra za družino, vaš pogled na predlog iz volilnega programa NSi, ki je bil nedavno objavljen in proglašen, sprejet za leto 2022–2026. V tem volilnem programu se predvideva, da bi za mlade med 18. in 29. letom starosti uvedli vavčer za udeležbo v programih za zdrav in kakovosten partnerski odnos ter pripravo na zakon. Sredstva bi se financirala iz proračuna, torej iz javnih sredstev. Tozadevno me zanima: Kako si vi razlagate ta vavčer in programe, za katere je ta vavčer namenjen? Kako bi določili kriterije za prejemnike vavčerjev in kako za tiste, ki bi na tem področju izvajali izobraževanja in za ta izobraževanja praktično prejemali sredstva iz javne blagajne? Verjamem, da imate izkušnje s tega področja in tudi oblikovano neko mnenje, saj se v Zavodu Iskreni, katerega soustanovitelj ste tudi vi, take dejavnosti že izvajajo.

Sedaj me pa zanima: Ali bodo teh vavčerjev deležni vsi mladi? Tudi ne glede na spolno usmerjenost? Kakšna je vsebina teh izobraževanj? Ali gre za enake nauke, kot jih zasleduje Katoliška cerkev?

Že od nastopa mojega mandata je ena od glavnih treh prioritet družinska politika in njena okrepitev. Družina je osnovna celica družbe, zato jo je treba karseda zaščititi oziroma na drugi strani delovati preventivno, da se mladi čim bolje pripravijo na partnerske odnose, na zakonske odnose. Vavčerji, o katerih me sprašujete, moram reči, da sem se najprej že razveselil, da očitno imate tudi vi tak predlog, potem pa ste navedli, da je to iz programa NSi – krščanskih demokratov; bi lahko bili zelo dober preventivni ukrep za zaščito in lažjo odločitev mladih za kvalitetnejši odnos in uspešnejšo pripravo na zakonsko zvezo. Družinski zakonik določa, da je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik; ter da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine. Zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči. Programe za partnerstvo jaz osebno ocenjujem kot izredno izredno pozitivne. Programi predstavljajo pripravo na bodoče skupno družinsko, zakonsko življenje ter obveznosti in izzive, ki jih le-to prinaša. Njihov namen je krepitev odnosa med partnerjema, podajanje podrobnejših informacij glede temeljev zakonske zveze, izmenjava izkušenj in drugi. Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije izhaja, da je bilo v Sloveniji v letu 2020 na tisoč sklenjenih zakonskih zvez 340, celo nekaj več kot 340, razvez zakonske zveze. V letu 2019 je ta številka znašala več kot 371 razvez; v letu 2018 pa 323 razvez na tisoč sklenjenih zakonskih zvez. Za primerjavo navajam, da je pred dobrimi 30 leti, torej v letu 1990, ta številka znašala 218 razvez. Število razvez zakonske zveze je v Sloveniji visoko, pri čemer razveza zakonske zveze še posebej v primeru večjih konfliktov med partnerjema največji davek pušča na otrocih. Programi za zdrav in kakovosten partnerski odnos in pripravo na zakon so zato po naši oceni izredno pomembni že s preventivnega vidika. Nenazadnje, spoštovani gospod poslanec, za številne situacije v življenju in znanja se izobražujemo, treniramo, pripravljamo; na dobre partnerske odnose, na skupno zakonsko življenje in družinsko življenje pa vse premalo. Mislim, Mislim, da bi to bila sveža, dobra varianta spodbuditi mlade, da se pripravijo na skupno življenje.

bom ponovil, vse mi zveni, kot da je namerjeno, da bo to v duhu, tako kot je v Cerkvi, v duhu katoliškega nauka. Zato je bilo vprašanje: Kdo bo izvajal ta svetovanja? Navsezadnje, gospod minister, ko se govori o partnerskih odnosih, družina pri nas je tudi izvenzakonska skupnost, priznana enakopravno. To moramo vzeti, to je tako stanje in vemo, da je tega veliko, sploh pri mladih je tega veliko. In v nobenem trenutku nisem bil proti tem vavčerjem, da se to svetuje, ampak gre za partnerske odnose. Gre tudi za partnerski odnos med drugače spolno usmerjenimi ljudmi. Gre za nek odnos, ko neko skupnost gradijo in nekaj zgradijo in nekaj uspejo, za to gre. Jaz sem vprašal samo, če to ne bo šlo v smeri krščanskega nauka in da ne bodo to organizacije, ki bodo svetovale – tako se po medijih, gospod minister, piše –, da piše –, da bodo to duhovniki. Kako bodo duhovniki svetovali glede partnerskega odnosa, če sami ne smejo imeti partnerskega odnosa? To se vrti. Navsezadnje pa je vaš član Jože Jože Horvat rekel – Slovenija in Evropa bosta krščanski; ali pa je ne bo. To mi je tako zlovešče zazvenelo. Naredite mi Štajersko nazaj nemško. Ne gre tako nastopati. Zato ta strah,

Za zdravo družbo so po mojem osebnem mnenju in po mnenju tudi ekipe na ministrstvu ključni kakovostni medosebni odnosi. Prav tako dobri odnosi znotraj družin ustvarjajo harmonično okolje, ki lahko oba partnerja izpolnjuje, otrokom pa nudi varno in spodbudno okolje za njihov razvoj. Mislim, da je to naša skupna želja in, lahko rečem, potreba. Naj vam karseda resno predstavim rezultate številnih raziskav in analiz medkoronskega in pokoronskega obdobja in vpliva teh ukrepov, lockdowna, omejitev druženja, zaprtih šol in tako naprej na družinsko življenje. Številni strokovnjaki ugotavljajo in opozarjajo, da je epidemija koronavirusa še dodatno razgalila številne stiske znotraj slovenskih družin, ki so zagotovo posledica tudi neurejenih odnosov. Največja žrtev, spoštovani, te epidemije ali pa teh neurejenih odnosov, ki so bili gotovo že prisotni pred epidemijo, epidemija pa je to samo še okrepila, so bili pa otroci in mladostniki. Nevladna organizacija TOM telefon poroča o tem, da se je v primerjavi s povprečjem med letoma 2015 in 2019 kar za grozljivih 72 % povečalo število klicev mladostnikov, ki razmišljajo ali grozijo s samomorom. Število klicev mladostnikov v starostni kategoriji nad 19 let, ki jo najpogosteje povezujemo s študentsko populacijo, se je povečalo kar za neverjetnih 78 %. V ciklu Pogovorov za boljšo Slovenijo je predsednik ŠOS Andrej Pirjevec poudaril, da je psihološko stanje mladih eden izmed naših ključnih, a povsem prezrtih izzivov. In tudi analize, študije medkoronskega obdobja kažejo, da so bile družine ali partnerske skupnosti z urejenimi odnosi veliko bolj odporne na te pretrese, ki jih je prinesla koronaepidemija; in gotovo korona ni bila ne prva ne zadnja podobna kriza. Še s številnimi stiskami, trenutno z grozno agresijo Rusije na Ukrajino, se spoprijemamo in to vnaša nove stiske, nove travme v naše družine. Kako bi se lahko bolje pripravili na odpornost, kot pa s preventivnimi programi priprave na kvalitetne partnerske odnose in na kvalitetne družinske

duhu za javne denarje. Dejstvo je, da se Cerkev vedno več pojavlja v javnih glasilih,

in pri tem se pojavlja vprašanje ustavnosti. 7. člen Ustave pravi jasno: Država in verske skupnosti so ločene. Drug odstavek pravi: Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno. Zato predlagam, da se o teh vprašanjih opravi razprava. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 16. marca, v okviru glasovanj. Mag. Meira Hot bo postavila vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu ter ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku. Izvolite.

prioriteta.« Zadevna izjava je bila, milo rečeno, neprimerna, z našega vidika neodgovorna, še posebej upoštevajoč veljavno sprejete dokumente, torej govorim o sprejeti Resoluciji o Strategiji za Jadran iz leta 2009. Naj vas danes ponovno spomnim tudi na dolgoletni boj lokalnega prebivalstva in politike ter na odločno zavrnitev zoper namero za izgradnjo plinskega terminala v Žavljah. Taka izjava vsekakor izkazuje nepoznavanje okoliščin, študij in navsezadnje nikakor ne vodi v energetsko neodvisnost Slovenije, kajti še vedno bi bili odvisni od uvoza in ne od lastnih obnovljivih virov. Spoštovana ministra, naštela bom nekaj razlogov, zakaj kakršnakoli gradnja plinskih terminalov v Istri nikakor ne more priti v poštev, in sicer izhajajoč iz strokovne argumentacije, uporabljene ob razpravi o terminalih v Žavljah. Prvič, v plitkih vodah, kakršne so v Tržaškem zalivu, bi tako izgradnja kot obratovanje bodisi terminala na kopnem bodisi tistega na morju z vplutjem velikih tankerjev utekočinjenega plina povzročalo dvigovanje z živim srebrom nakopičenega mulja z morskega dna; in živo srebro bi končalo v ribjem staležu. Žive organizme, ne samo ribe, bi sčasoma uničila tudi za nekaj stopinj nižja temperature vode, ki bi nastala v procesu pretvarjanja plina iz tekočega agregatnega stanja v plinasto. Ob potencialni nevarnosti nesreč katerekoli vrste in morebitnih sabotaž oziroma terorističnih dejanj je okoli tovrstnih terminalov in dostavnih tankerjev predpisan varnostni obroč premera nekaj kilometrov. Najvišji varnostni protokoli ne izključujejo tveganja katastrofe, ki bi se zaradi napake ali namernega dejanja pripetila in bi imela najhujše posledice pri terminalu. kot obala Istre precej stavita ne le na pomorsko gospodarstvo, temveč na turizem. Na turizem. Uplinjevalnika bi to panogo postopoma zatrla. In če bi že življenjsko potrebovali dostavo zemeljskega plina do severnega Jadrana ne bi zadostovali že obstoječi terminali, ima to v neposredni bližini druge alternative. Zato sprašujem najprej vas, spoštovani gospod minister Vrtovec: Ali vztrajate pri izjavi, ki ste jo podali na Twitterju? Zakaj pri tej izjavi vztrajate? Zakaj ste sploh odprli debato na ta način, da ste tako vznemirili lokalno prebivalstvo? Kje bi sploh gradili terminal, ki ni prostorsko načrtovan, tudi DPN za koprsko pristanišče ga ne predvideva? In spoštovani minister Vizjak:

Prosim za pozornost. Izvolite. ko smo odvisni izključno v Sloveniji od ruskega plina. Ne le v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah srednje Evrope. In za ta ruski plin tudi drago plačujemo s tem denarjem, ki se pač zbira. Nenazadnje so financirani vsi vojaški posegi zoper suverene, demokratično izvoljene države. Torej vztrajam pri tem, da je bila izjava primerna in tudi

To je pa problem. Ničesar ne bi radi imeli, radi pa bi imeli dovolj električne energije, radi bi imeli topla stanovanja, radiatorje na polno prižgane, vse tako naprej; ampak žal ne bo šlo. Naj povem, da se je Nemčija odločila, pozor, nemški minister za energetiko je član stranke Zelenih, Nemčija se je odločila v kratkem zgraditi dva nova LNG terminala. Zakaj? Ker želijo biti energetsko manj odvisni od uvoza fosilnih goriv iz Rusije. Poudarjam ta drugi del – bodimo premišljeni v tem, na kakšen način bomo gradili energetsko neodvisnost Slovenije od – pozor, drži, plin ni slovenski – zlasti od Rusije, ki krši vsa načela demokratične družbe, suverenost drugih držav in tako dalje. Tudi z našim denarjem, tudi z našim denarjem, z vsakomesečnimi položnicami, ki jih plačujemo za ruski plin. In tukaj ne gre več za vprašanje suverenosti, ampak gre za etično vprašanje. S tem denarjem nenazadnje umirajo, vidite slike, otroci, granate padajo na porodnišnice, sirotišnice in tako dalje. Zaradi tega je ta izjava tudi stvar etičnosti. Hvala lepa. Minister Vizjak, izvolite. MAG. ANDREJ VIZJAK: Hvala lepa. Ker sem bil v enem izmed prejšnjih mandatov tudi gospodarski minister, zadolžen za področje energije, bi rad podčrtal eno tezo, ki smo jo vedno gojili v tej državi in tudi sedanja vlada jo, vlada jo, to je, da je cilj slovenske energetske politike zanesljiva, varna, trajnostna in konkurenčna energija za vse. To se pravi, za prebivalstvo in gospodarstvo.

tekočih pogodb približno 1 milijardo evrov na dan prispeva za oboroževanje in za vojno v Ukrajini. Jaz mislim, da je to nespametno, da to ni dobro in da so vsa prizadevanja za diverzifikacijo dobav, tudi zemeljskega plina, dobrodošla. Ampak pogojno, na okoljsko sprejemljiv način. Na Ministrstvu za okolje in prostor nimamo še nobenega konkretnega projekta, ki bi ga lahko okoljsko presojali ali se kakorkoli do tega projekta opredeljevali. Načeloma podpiramo diverzifikacijo virov in transportnih poti v Slovenijo. Podpiramo tudi, in še kako, razvoj obnovljivih virov energije, ki so po moje prva prioriteta. Prioriteta je pa tudi zanesljiva in konkurenčna oskrba. Kaj nam pomaga sončna elektrarna na stanovanjski strehi pozimi, ko je 14 dni oblačno in minus 15 stopinj. Kdo bo takrat zagotavljal toploto in elektriko tej isti stanovanjski hiši, če ne drugi viri energije. Zato moramo ob ob obnovljivih virih razvijati tudi zanesljivo oskrbo, prav tako kot so obnovljivi viri prioriteta, je tudi zanesljivost oskrbe prioriteta. In še po konkurenčni ceni. To je sprejemljivo za naše denarnice oziroma za naše povprečne plače v tej državi. državi. Spoštovana, konkretni odgovor na vaše vprašanje je – da, ko bomo imeli na mizi projekt, se bomo tudi opredelili o okoljski sprejemljivosti le-tega.

Jaz kot magistrica mednarodnega prava se zelo dobro zavedam, kaj pomeni vojna agresija Rusije na Ukrajino. Ampak moje vprašanje ni temeljilo na tem, temveč na tem, ali vztrajate pri izgradnji LNG terminala v Istri, čeprav veste, da v tem v tem trenutku štirje istrski župani nasprotujejo, celotno lokalno prebivalstvo nasprotuje in da je najmanj dvolično, da se je ta država 15 let borila zoper terminal v Italiji, v Žavljah, da smo to prignali do Bruslja in da sedaj čez noč mi spreminjamo naše teze. To je nedopustno. V Istri tega ne bodo dopustili. In seveda je treba iskati diverzifikacijo, ampak ta naj gre v smeri alternativnih virov energije. Kdor pozna Istro, ve, da 14 dni oblačnosti je zelo redka zadeva. Tam je ogromno sončnih dni, tako da diverzifikacija v tem primeru je dopustna, tudi na način, da dobimo lastne vire energije; ne pa da ostanemo energetsko odvisni od uvoza. S takšnim abotnim, katastrofalnim projektom bi v bistvu postavili na riziko življenja ljudi, lastnih, naših ljudi, če bi se zgodila kakšna taka katastrofa, kako boste pa to potem upravičili? Okolje, življenja ljudi v Istri – nedopustno bi bilo vztrajati pri tako nespametnem projektu. Jaz res upam, da oba ministra dobro premislita in da se usmerimo raje v projekte, ki so trajnostni, ki so okolju prijazni; in da tudi vam pomeni 42 kilometrov obale slovenske Istre

zaradi tega, kar smo že govorili. Omenili ste obnovljive vire energije. Ja, ampak mi imamo v tej državi velik problem. Gospod Vizjak prihaja iz Posavja, tam se ta trenutek v bistvu ukvarjamo z eno hidroelektrarno, zadnjo v verigi savskih elektrarn, že pet let kolebamo, stopicamo na mestu za Mokrice, pa ni nič obnovljivi vir energije. Pred časom smo postavili dve vetrni elektrarni, dve vetrnici imamo v vaši neposredni bližini. Na Krasu je ena izmed občin, mislim da, dva meseca nazaj glasovala proti vetrnemu polju. 14 dni nazaj je bila takšna odločitev v še eni izmed slovenskih občin. Mi bi radi imeli dovolj električne energije, radi bi imeli električni avtomobil, seveda, radi bi imeli hlajenje stanovanja, toplotno črpalko pa pozimi …; ampak brez nič ni nič. Mi smo proti vsemu in treba se bo odločiti. Še enkrat pa povem, tukaj je ideja, da bi se začelo ponovno s to razpravo, kar počnejo tudi druge države članice EU, naj povem – zlasti Nemčija. zlasti Nemčija. Naj povem, da drugi tok so pač prekinili in začeli so z gradnjo novih LNG terminalov, zanimivo. To je ena izmed rešitev, kako zmanjšati odvisnost od uvoza ruskega plina. Torej ni projekta, ni zgodba na začetku, ampak je v javnosti razprava ta trenutek, kar tudi vi mene sprašujete, je razprava, v tej fazi smo. Minister ni dobil nič na mizo in še tudi ne bo dobil, ker smo v tem obdobju. Tvit in izjava sta bila namenjena ravno temu, da vi mene sedaj to sprašujete, da začenjamo razpravo. Ali ni lepo? To je to. Ko pa bo čas zrel za to, bomo pač nadaljevali tudi pri okoljski sprejemljivosti in tako dalje, ampak ampak vprašajte ljudi. Tudi v Kopru, na Obali, ko je 5 stopinj pa piha fino burja in je zelo hladno, jih vprašajte, ali bi bili v stanovanju, ki je mrzlo in nimajo možnosti daljinskega ogrevanja. Pred takimi časi smo, taki časi so.

Nataša Sukič bo postavila vprašanje ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu. Izvolite. Lep pozdrav, minister, še zadnjikrat v tem mandatu, saj midva se običajno pogovarjava na skoraj vsaki seji. Takoj na začetku mandata ste izvedli kar temeljito politično čistko znotraj Policije in ste s tako rekoč SDS kadri ali pa vsaj kadri, ki so prijazni stranki SDS, nadomestili praktično vse najvišje predstavnike Policije in tudi vse najpomembnejše vodje. Opozorila o političnih pritiskih, kazenskih premestitvah in sankcioniranju vseh, ki so nekako poskušali še dalje delovati strokovno in avtonomno, nekako neodvisno, dežujejo že cel mandat iz vseh strani, saj to veva, zato tudi imamo navsezadnje preiskovalno komisijo. No, ampak ti sumi o političnih pritiskih in vplivih na neodvisne policijske preiskave in postopke policije pa so vse glasnejši tudi za mater vseh afer vašega mandata. Govorim seveda o spornih nabavah zaščitne opreme, katere glavni akter, glavna zvezda te afere je minister Počivalšek, ki je v kriminalistični preiskavi in kjer se je dogajalo marsikaj zanimivega, od tega, da je Nova24TV dan pred hišno preiskavo to napovedala že na svojem portalu, do tega, da

Zdaj pa se govori že nekaj časa, da naj bi bila omenjena kriminalistična preiskava zaključena. Ampak ko so mediji v mesecu februarju vprašali Nacionalni preiskovalni urad, ali je primer res že zaključen, so dobili odgovor, da lahko potrdijo le to, da preiskovalci NPU še vedno vodijo predkazenski postopek. Potem so mediji to preverili na Specializiranem državnem tožilstvu, ki vodi in usmerja preiskavo. Odgovor slednjega pa se je glasil: »Obveščamo vas, da kazenske ovadbe še nismo prejeli, in pojasnjujemo, da so bila izvršena vsa opravila, povezana z usmeritvami državnega tožilstva.« V prevodu to pomeni kaj? Narejeno je bilo vse, kar je bilo treba narediti, je pa zanimivo – kje so zdaj rezultati, kje se je zataknilo? To me zanima: Kako je to mogoče, minister, da dobivamo takšne mešane signale? In potem ko so še enkrat vprašali na NPU, še zmeraj niso dobili ničesar. Kaj se dogaja pravzaprav? Dajte nam pojasniti. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala lepa, gospa Sukič, za vprašanje. Tudi hvala za tisti uvodni del, ko ste povedali, da se itak velikokrat sprašujeva in odgovarjava. Moram reči, da sem kar pogrešal vaše vprašanje, na zadnji seji ga ni bilo, ste enega izpustili, ampak kakorkoli. Najprej naj rečem, da je nekaj od tega bilo že vprašano oziroma z vaše strani predstavljeno oziroma ste zahtevali te odgovore že na preiskovalni komisiji. Jaz mislim, da sem tam dovolj natančno obrazložil, kar seveda sam lahko obrazložim. Naj še enkrat povem, da se sam neposredno v kakršnekoli postopke ne smem vpletati in da se ne vpletam. Mi smo s spremembo Zakona o organiziranosti in delu v policiji naredili tudi to, kar ste mnogi nekako napačno razumeli ali pa v bistvu napačno očitali, češ da bomo s tem, ko želimo imeti od tožilstva pisne usmeritve, omogočali neko vmešavanje politike v odprte postopke. Ravno nasprotno. To smo naredili zaradi tega, da se ve, kdaj in v kateri fazi je tožilstvo prevzelo ta postopek, ne da se zanašajo na neka ustna obvestila policije. Kar se tega tiče, so zdaj stvari tukaj popolnoma čiste. Jaz seveda moram tudi kategorično zanikati to, kar ste uvodoma rekli, da smo delali neke politične čistke. Jaz moram reči, da sem bil danes izjemno presenečen, ko sem bral v časopisu tole, vezano na nekdanjega direktorja NPU. To se meni zdi naravnost strašljivo. Človek, ki ste ga v tem parlamentu zagovarjali od prvega do zadnjega dne, govorili, kako smo ga politično likvidirali, kako smo ga nestrokovno zamenjali, kakšne strašne rezultate je imel, je več kot očitno, bi rekel, globoko s prsti v marmeladi. Seveda ga ne moremo obsoditi, ker je stvar šele v fazi ovadbe, ampak več kot očitno je, da se bo z njegovim delom ukvarjalo celo evropsko tožilstvo, glede na to, da gre za evropska sredstva, kar seveda postavi na … ali ali pa ovrže vse tisto, kar je bilo vseskozi govorjeno, kako uspešno je NPU pod njegovim vodstvom delal. Tudi me zelo čudi, pa to seveda niste vi nič krivi, da ne bo napačno razumljeno, ampak me zelo čudi tisto, kar sem že večkrat povedal, da recimo predsednik te preiskovalne komisije, ki preiskuje političen vpliv ali pa podrejenost policije politiki, še do danes ni želel poročila o delu NPU iz leta 2015, ko je bila ta vlada še daleč, se še sanjalo ni nikomur o tej vladi. Leta 2015 je bil narejen pregled oziroma nadzor nad NPU in se je ugotovilo katastrofalne stvari, da stvari stojijo v predalih tudi po pol leta, za prave seveda, ne za napačne, za prave. Tukajle noter je cela vrsta, če vas bo zanimalo, cela vrsta ugotovitev iz leta 2015, kaj je bilo vse v NPU narobe, zato me seveda zelo čudi, da tega predsednik preiskovalne komisije ne želi videti ali pa, ne vem, si zatiska oči pred tem. tem. Kar se tiče samega postopka, o katerem me sprašujete, kjer ste seveda večkrat omenili neposredno ministra Počivalška. Moram reči, da je minister Počivalšek večkrat jasno odgovoril na zastavljena vprašanja, tudi demantiral je navedbe glede tiste slavne kode, da je pozabil kodo pa tako naprej. Mislim, da je to obširno in večkrat zavrnil. Kar se tiče pa samega predkazenskega postopka, je pa tako. NPU je delal v tej zvezi vse po usmeritvah tožilstva in je res, tako kot ste vi povedali, da vse usmeritve, ki jih je tožilstvo dalo, so očitno izčrpane. Torej tožilstvo samo ne daje več usmeritev. In morda, ne vem, to pa je stvar seveda samega NPU, ker se jaz v to ne vtikam; morda NPU ne glede na usmeritve tožilstva dela še kakšne predkazenske postopke oziroma ugotavlja še kakšne nepravilnosti. Jaz sem prepričan, da bodo zadevo zaključili bodisi tako, kot vsi pričakujete, s podajo ovadbe, bodisi z oddajo poročila. Tega pa ne vem, to pa je stvar, ki je v rokah NPU, ampak lahko vam pa garantiram, da bo NPU ne glede na to, da je v postopku ali pa da se preiskuje, kdo od ministrov je delal strokovno, ne glede na to, kdo se preiskuje, in precej drugače, kot je delal, več kot očitno, danes omenjeni nekdanji direktor NPU, ki je, mimogrede, še zmeraj v tožbi z ministrstvom za zasedbo starega delovnega mesta, čeprav, kot sem rekel, smo ga očitno ali pa so ga očitno zalotili s prsti v marmeladi.

direktor Muženič me ta trenutek ne zanima. Me pa mogoče zanima, zakaj je bil iz preiskave konkretno v zvezi s to opremo, v katero je vpleten minister Počivalšek, odstranjen Mitja Gregorc, ki je bil med glavnimi pri hišni preiskavi in ki je bil tudi pri odklepanju telefona ministra Počivalška. Mimogrede, ne vem, zakaj je ta telefon odromal na drago odklepanje v tujino, če je vse tako nedolžno pri tej zgodbi. Zakaj je torej ta človek pristal v Tacnu in zdaj rešuje neke stare zadeve? In zakaj sta navsezadnje iz NPU bila izgnana prav tako vrhunska kriminalista Antolovič in Kekec? O teh ljudeh govorimo, o konkretnih kriminalistih, preiskovalcih. Mene zdaj res konkretno ne zanima direktor Muženič, niti me ne zanima, česa je zdaj obtožen ali ne, še manj me zanima leto 2015, ker se s tem pač komisija ni ukvarjala. Me pa zanima: Kdo zdaj dela na zadevi Počivalšek, če so vsi ti ljudje, torej Gregorc, Antolovič in Kekec, bili odstranjeni iz NPU? Kdo torej dela na tej zadevi, čeprav so to kriminalisti, ki so bili na tej preiskavi, vsaj konkretno Mitja Gregorc? Hvala.

preiskave, vezano na nabavo zaščitne opreme. Lahko pa povem, da tisti, ki ste jih omenili, ki več ne delajo, ki več ne delajo, pa niso bili odstranjeni zaradi tega, ker bi bili, pod narekovaji, politično sporni ali pa politično neprimerni, ampak zaradi tega, ker njihovi pretekli rezultati niso bili taki, kot se je pričakovalo. Konkretno, zato sem omenil tudi to poročilo, saj ga drugače niti ne bi omenil. To poročilo iz leta 2015 govori konkretno o gospodu Antoloviču, konkretno o njem govori kot o namestniku direktorja NPU. Konkretno o njem, ki je držal v predalu, mislim da, več kot pol leta spisano kazensko ovadbo s strani kriminalista, pa je ni dal naprej, naprej, ker je bil pač očitno preiskovanec oziroma tisti, ki bi moral biti deležen te ovadbe, s pravega političnega pola, ki sicer zelo velikokrat zmaguje na sodiščih kot običajno, ampak ni bil pravi. In gospod je to raje dal v predal in ni dal naprej. Morda še glede drugega. Mislim, da se je eden od teh gospodov bolj kot s samimi preiskavami – pa sploh ne govorim, ali gre za preiskavo ministra Počivalška ali katerokoli preiskavo – ukvarjal s sindikalizmom. Torej on se je, namesto da bi delal to, kar bi v bistvu najbolj eminentni ljudje na NPU morali delati, najbolj eminentni kriminalisti, preiskovali kazniva dejanja, raje ukvarjal s tem, ali ima sindikalni zaupnik pravico, da dela zgolj 20 % tega, kar mora delati, ali ima pravico, da 80 % afne gunca, če rečem grdo, s sindikalizmom ali nekaj podobnega. Mislim, da je prav, da je nova direktorica

ali pa stvari preiskujejo tisti, ki jih bolj zanima, kakšno imajo plačo na koncu meseca in kako za to dobro plačo čim manj delati in čim več se ukvarjati s sindikalizmom kot pa s samimi preiskavami. zagotovim samo to, da bo pod tem vodstvom vodenja NPU, če bo kaznivo dejanje zaznano zoper tiste ljudi, ki naj bi to storili, podana obtožnica in da ne bo nič ostalo v predalu.

Policije in Nacionalnega preiskovalnega urada, da jaz mislim, da moramo tudi v naslednjem sklicu parlamenta, če ne prej, opraviti temeljito revizijo tega, kar se je dogajalo, in priti do tega, da se kaj takega ne sme več dogajati. Jaz ne dvomim, da bo seveda postopek pripeljan do konca. Upam si celo napovedati, kakšen bo rezultat, pa bom raje tiho, ker ne želim špekulirati tako kot minister, ki ste zdajle ves čas malo špekulirali o raznih ljudeh. Zanimivo, da so kar vsi sporni, od Antoloviča, v redu, tam ste našli nekaj v predalu leta 2015 ali kaj. Ne vem, kaj je naredil Mitja Gregorc, tudi ne vem, kaj je naredil Kekec. To sta dva vrhunska kriminalista, oba sta se danes znašla v tako imenovani tihi sobi oziroma sobi za premislek, kjer pač lahko tuhtata in tuhtata in tuhtata, kaj sta komu naredila; pa verjetno ne bosta nikoli dotuhtala, razen tega, da nista prave politične barve. In potem vi govorite o tem, da je bilo prej vse politično obarvano, zdaj je pa vse nedolžno. Res neverjetno. Ampak če vi mislite, da ste prepričali koga izven kroga prepričanih, tistih, ki vam itak sledijo, pa lahko poveste, da je zdaj zunaj recimo polna luna, pa vam bodo verjeli. To je meni vseeno. Vi s tem gotovo niste prepričali nikogar, ki ni znotraj tega kroga vaših zvestih sledilcev. Mene Mene čudi, minister, da vam je praktično vseeno, da je zaupanje v policijo v vašem mandatu tako drastično padlo, to kažejo tako javnomnenjske ankete kot ankete znotraj same policije. Tega, da ste se takole izrazili danes ponovno o sindikalistih, tega sploh ne mislim več komentirati, ker na sindikate ste se pa resno spravili v svojem mandatu. Vse to, Vse to, kar ste danes pravzaprav sami prinesli v to najino zadnje soočenje pred iztekom mandata – pa danes nisem hotela odpreti teh vprašanj, da se razumemo, ampak konkretno samo ta primer me je zanimal –, vse to je treba enkrat resnično se usesti, analizirati in si reči, da si v neki demokratični državi takih stvari pač ne moremo privoščiti, tako očitnega političnega vpliva, oprostite, kot je pač razvidno iz teh menjav, iz tega, kako se umika res ljudi iz primerov, kako je vse res narejeno, da ja zaščitite svoje. Seveda boste zaščitili ministra Počivalška, kakorkoli obrnemo, in ste ga zaščitili s to napovedjo, da je en dan prej vedel, kdaj bo hišna preiskava. To s telefonom je zgodba, ki je neverjetna. Ne vem, zakaj smo nekaj tisoč evrov za to plačali davkoplačevalci, če

Primož Siter bo postavil vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu ter ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. Izvolite. Hvala za besedo. Ministra, pozdravljena! Moje vprašanje se dotika zasavske regije oziroma nedavno sprejetega Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik oziroma njegove n-te, sedme, mislim da, epizode. Ko govorimo o zapiranju trboveljskega, hrastniškega rudnika in o zakonu, ki ga ureja, ne govorimo samo o zapiranju rudnika per se, torej zapiranju jame in formalnopravnem zapiranju pa skrbi za recimo socialni položaj zaposlenih in tako naprej. Ne govorimo tudi samo o okoljskem monitoringu oziroma skrbi za okolje, ki je po rudarjenju vedno in praviloma opustošeno oziroma degradirano. Govorimo o razvojnem prestrukturiranju regije. In razvojno prestrukturiranje regije, ki pride vštric s tem zapiranjem zasavskih rudnikov, torej v tem primeru Rudnika Trbovlje-Hrastnik, je tukaj še posebej problematično. Zakaj? Ker rudniška zapiralna dela niso edino poglavje zapiranja rudnika oziroma omenjenega zakona. Njegovi zakonski predhodniki, predhodniki zakona o zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik, zgodba traja slabih 30 let, so v Zasavje odnesli približno 250 milijonov evrov, četrt milijarde evrov; z namenom, da se regija prestrukturira. Oziroma po domače povedano, da se sedaj vpraša, kaj bomo pa sedaj, ko se je ta gospodarska monokultura ustavila, kaj bomo pa sedaj naredili. In kot prebivalec Zasavja in nekdo, ki živi vzporedno z Rudnikom Trbovlje-Hrastnik, lahko takole čez oko ocenim, ni treba biti noben strokovnjak, da do tega prestrukturiranja dejansko ni nikoli prišlo, da se tega v praksi ni izvedlo. Imamo pa torej četrt milijarde težak zakon, težke investicije v to smer. Zadnja epizoda se je zgodila pred približno enim mesecem z novimi 11 milijoni. Ministroma, ki sta pristojna tako za zapiranje rudnikov kot za neko gospodarsko ali celovito prestrukturiranje regije, postavljam vprašanje: Kako so se sredstva iz tega omenjenega zakona pretvorila v prestrukturiranje regije? Zakaj se zasavska regija navkljub namenskim sredstvom, ki naj bi zagotavljala pravični prehod, torej gospodarski, okoljski in socialni, še vedno ni gospodarsko in socialno prestrukturirala? Hvala lepa. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala za vprašanja. Ministra imata odgovor. Prvi dobi besedo minister Vrtovec. Izvolite. Najlepša hvala za vprašanje. Omenjeni zakon o postopnem zapiranju RTH je torej stvar dveh področij, kot ste tudi sami navedli, se pravi MZI in MGRT.

sredstev pa ni bilo mogoče zaključiti vseh predvidenih zapiralnih del za odpravo posledic izkoriščanja, posledično pa tudi ni bilo mogoče zaključiti upravnih postopkov za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter potem nenazadnje likvidirati družbo.

Državni zbor ga je sprejel decembra 2021, potem smo mi pred enim mesecem pripravili program zapiranja rudnika za obdobje 2022–2023. In program in podlaga, ki je zakon, pogodbo sem podpisal, mislim da, v petek, da se ta sredstva prenesejo, ampak in zakon in vse ostale podlage so prvi korak k temu, da res zdaj dokončno naredimo konec tej dolgo trajajoči zgodbi 30 let. Kaj je bilo pred mano, jaz ne vem. Vem pa, da je danes v vaši občini degradirano območje, ki je neurejeno, in da je to treba popraviti. Neka firma, kot je Rudnik, nima denarja. Kaj narediti? Bili smo pred izzivom, da ta firma ni imela denarja za cesto na Leši v v Hrastniku, kjer bo nov dom starostnikov. Se pravi, mi smo bili pred tem, da nekaj naredimo. Imamo pa tudi druge možnosti, tukaj je sklad za pravičen prehod, to je stvar tudi MGRT, in tukaj so dodatna finančna sredstva na voljo, da tudi gredo v zasavsko regijo, kjer boste lahko učinkovito črpali in jih tudi namenili novim delovnim mestom. Kar se pa našega programa tiče, cilj našega programa, ki je podlaga v zakonu, je dokončanje neizvedenih del, izvedba oziroma dokončanje vseh upravnih postopkov iz zakona, izvajanje monitoringa ter vzdrževanje in odpravljanje škode na saniranih površinah, objektih in tako dalje. In tudi vzdrževanje saniranih površin in objektov, da se ta škoda v prihodnje zaradi vplivov rudarjenja oziroma ogrožanja varnosti ne bi več povečala. Torej namenjamo več kot 10 milijonov evrov denarja za to, da se stvari končno na tem delu uredijo.

Prvenstveno naslavljate problematiko, ki jo je zdaj omenil kolega minister. Vsekakor pa se na ministrstvu za gospodarstvo dobro zavedamo pomembnosti gospodarskega in razvojnega prestrukturiranja takšnih območij in v tem okviru tudi regionalnega razvoja, čemur posvečamo pomembno pozornost. Najprej omenim program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki je bil izveden v obdobju od 2013 do 2020. Višina realiziranih sredstev je bila 26,5 milijona, stopnja registrirane brezposelnosti se je znižala v tem obdobju iz 19 % v letu 2013 na 11 % v letu 2020. V okviru programa smo na MGRT s subvencijami podprli 66 podjetij, s krediti, povratnimi viri – 79, davčne olajšave je koristilo 250 podjetij. Izveden program je zmanjšal razvojne okvire, spodbudil gospodarske dejavnike in zmanjšal zaostanke ter vzpostavil pogoje za gospodarsko rast. Za naprej imamo velike možnosti, da izkoristimo sklad za pravični prehod. V zadnjih dveh letih gre za to, da je bilo zasavski regiji in z naslova spodbujanja podjetništva izplačanih 4 milijone evrov nepovratnih, z naslova dogovor za razvoj regije – 18,7 milijona evrov, za 9 projektov v okviru evropskega sklada za regionalni razvoj – milijon evrov, sofinanciranje – 1,4 letno občinam iz financiranja občin. Do leta 2021 občine ta denar prejmejo neposredno kot namenska sredstva, kar je tudi poenostavilo postopke in zmanjšalo birokracijo. Hvala.

Hvala lepa za besedo. Hvala ministroma za odgovor. Jaz v številke ne bom dvomil, ker so zabeležene in verjetno držijo. Jaz se tudi ne bom spuščal v namere ali pa dobro voljo aktualne vlade. Moje vprašanje je: Zakaj vidva ocenjujeta, da je temu tako, da navkljub tem številkam, ki sta jih zdaj oba servirala, in zraven sem jaz uvodoma dodal še četrt milijona na začetku, se to ne prevaja na teren, se to ne prevaja dejansko v meso, v prestrukturiranje regije, se to ne prevaja v delovna mesta, se to ne prevaja v BDP na prebivalca, se to ne prevaja v urejeno infrastrukturo, v sanacijo degradiranih površin? To je moje vprašanje. Vprašanje nekoga, ki živi to degradacijo okolja in ki bi si želel živeti tudi prestrukturiranje regije. Zasavje ima najnižji BDP na prebivalca v Sloveniji, jaz imam podatke za 2019 – 12 tisoč 287 evrov. Slovensko povprečje je dobrih 23 se pravi polovica. 52 % ljudi iz Zasavja se vozi v službo drugam, nadpovprečna brezposelnost že v štartu, da ne govorim o prometni infrastrukturi in tako naprej. Moje vprašanje v bistvu ni, kaj se je naredilo ali kaj se ima namen narediti, ampak zakaj se nič ne naredi. Vidva sta človeka na vrhu svojih resorjev, z najboljšim vpogledom v to, kako se ta sredstva prevajajo v prakso. Moje vprašanje je: Zakaj se do sedaj te stvari niso uredile? In roko na srce, tudi v zadnjih dveh letih, ko sta vidva na čelu vajinih resorjev, se tukaj stvari v praksi niso prenesle pretirano v meso. Hvala lepa.

Najprej smo šli na teren pogledat in stvari niso bile narejene kljub 250 milijonom evrov vložka. Torej morate vprašati, lahko tudi kakšni drugi organi vprašajo, kam je šel ta denar. In zaradi tega, ker pač degradirana območja niso bila urejena, smo mi zagotovili dodatna sredstva, ki bodo sedaj urejena, in sicer v naslednjem obdobju: 2022 – 4,2 milijona evrov za ureditev degradiranih območij, 2023 v višini 4,5 milijona evrov, zaradi zaključka del do konca leta 2023 pa bodo nakazila tudi v letu 2024 v višini 200 tisoč evrov. To bo šlo direktno iz proračuna. Ministrstvo za infrastrukturo ta finančna sredstva ima, dobilo jih bo podjetje direktno ter morajo narediti in poročati, da so stvari naredili, se pravi da degradirana območja uredijo in da zgradijo cesto, ki so jo dolžni zgraditi, da bo v Hrastniku dom za starostnike.

Jaz za razliko moram povedati, da sodelujem pri tej zgodbi od leta 2014. In povedal sem, da je v tem obdobju bilo investiranih 26,5 milijona iz našega ministrstva, da smo podprli 66 podjetij z nepovratnimi sredstvi, 79 s krediti in da je davčne olajšave koristilo 250 podjetij. Ne moremo reči, da se ni nič premaknilo. Premaknilo se je v tem kontekstu, da se je brezposelnost zmanjšala z 19 % na 11 %, resda v pomembnem deležu z dnevnimi migracijami, ampak je tudi res, da se v pomembnem deležu razširila dejavnost

za katere moramo reči, da smo lahko ponosni v Sloveniji na njih. Prestrukturiranje ene take premogovniške regije je težko in dolgotrajno. Veseli me, da bomo v sedanjem obdobju od sedaj naprej imeli na razpolago ogromno sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost; samo na našem ministrstvu 646 milijonov za celo Slovenijo. Pomemben delež gre v Zasavje. Znotraj sklada za pravičen prehod je pomemben delež namenjen tudi podjetjem iz Zasavja. Jaz bom odkrito rekel, da optimistično gledam na razvoj te regije, ki pa ima industrijsko tradicijo; in verjamem, da bo svojo moč šele pokazala v naslednjem obdobju.

Hvala lepa. Jaz bom ob tej priložnosti čestital trboveljskim gospodarstvenikom. Mislim, da so oni sami po sebi zelo uspešni. Sedaj ne vem, če so bile tukaj državne pomoči v njihovi uspešni gospodarski zgodbi ključnega pomena, jaz bom raje tukaj navijal za progresivne načine organizacije podjetja, recimo solastništvo med zaposlenimi in tako naprej. Ampak okej, to je neka druga zgodba. Mi imamo tukaj dva ključna problema pri vprašanju, ki sem ga izpostavil, spoštovana ministra. Eden je globalni problem, kot družba se poslavljamo od uporabe in pridobivanja fosilnih goriv, kar privede do tega, da imamo neke regije, ki od tega ne morejo več živeti. Imamo sklad za pravični prehod, ki – zdaj vidimo v kriznih časih – v bistvu poganja porabo fosilnih goriv, imamo neke nezavezujoče politike in imamo prehajam iz globalne na lokalno –četrt milijarde evrov, ki je šla ne vemo kam. Tukaj se, gospod Vrtovec, z vami strinjam. Mogoče vidva nista pravi naslov pa bi se organi pregona morali tukaj vključiti v to zgodbo in postaviti nekaj vprašanj. Na lokalni ravni, jaz vidim, vlada po četrt milijarde evrov, ki so bili potopljeni v neko zgodbo, ki ne obstaja, je v neki dobri nadi vrgla tja še 11 milijonov brez zagotovil, da se bo to realiziralo. Ampak vprašanje v bistvu se pojavlja, kaj lahko mi tukaj storimo. The damage is done. Kaj lahko zdaj tukaj storimo, da se zgodba ne bo podaljševala, ponavljala oziroma da ne bo šla še globlje. Ena stvar je, okej, dam postopkovni predlog, da ob naslednji priložnosti v Državnem zboru poslanke in poslanci o tem spregovorimo naglas. Druga in zelo pomembna stvar pa je, da sploh vsi, ki smo v takšni ali drugačni vlogi odločevalcev v državi, razumemo, kaj pomeni pravični prehod. Pravični prehod ni nek abstrakten, ezoterični, eksotični pojem Grete Thunberg, ampak je stvar, ki jo tukaj in zdaj lahko vidimo, kako bi se morala odviti recimo v Zasavju – na socialni, na gospodarski in na okoljski ravni. Ne govorimo samo o zelenem prehodu, govorimo o razogljičenju družbe, ki za sabo potegne potegne odgovornost politike do tega, da stvar uredi na način, da ne bo socialno ogrožala večine prebivalstva, da bo gospodarstvo preživelo in tako naprej. Ne pa da bo zasavska regija ali pa, ne vem, velenjska, šoštanjska regija zopet in še naprej črna na račun nekih drugih zelenih politik zelenih regij, samo zato ker si bodo tam lahko zelene politike nekateri privoščili iz svojega žepa. Hvala lepa. Hvala tudi vam. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 16. marca 2022, v okviru glasovanj. Mag. Branislav Rajić bo postavil vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu. Izvolite. Hvala lepa. Dober dan, spoštovani minister! 3. marca 2022, torej pred desetimi dnevi, je bila na spletnih straneh Eko sklada objavljena napoved o zaključku javnega poziva občanom za pridobitev državne pomoči pri gradnji sončnih elektrarn. V obvestilu smo lahko prebrali, da bo naslednji dan v Uradnem listu objavljen zaključek tega javnega poziva – Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo. Na zanimanje za naprave za samooskrbo je nedvomno vplivala cen energentov, ki smo ji priča v zadnjih mesecih in ki se bo očitno še nadaljevala. Zaradi izredno velikega števila prejetih vlog so tako razpoložljiva sredstva, ki jih Eko sklad predvidel za ta ukrep v letu 2022, že rezervirana, premajhna, neživljenjsko opredeljena pravzaprav. Obenem smo sredi marca lahko prebrali tudi napoved, da v tem letu na Eko skladu ne bo več spodbud za vgradnjo sončnih elektrarn. Glede na to, da je ministrstvo pristojno za politiko spodbujanja obnovljivih virov energije, me zanima: Kako komentirate dejstvo, da namesto iskanja novih rešitev vi ljudi seznanjate, da jim do konca leta, ki se je komaj začelo, ne morete in ne boste pomagali do zelene energije? V luči ukrajinske krize je to še bolj izpostavljeno vprašanje. In v isti sapi pa ste med prvimi jurišniki v kampanji za prepoved uvoza ruskega plina, ki je naš osnovni energent. Na vladnih spletnih straneh pa beremo, da bo ministrstvo glede na trenutni interes po dodatnem intenziviranju zelene transformacije na področju obnovljivih virov energije zagotovilo dodatna finančna sredstva za nadaljnje uvajanje naprav za samooskrbo z električno energijo in da naj bi Eko sklad v kratkem objavil nov javni razpis. Torej tudi tu srečamo eno diskrepanco, verjeno eni ne veste za druge, kaj sporočate. Zanima me: Kdaj je mogoče razpis pričakovati? Ali ste sposobni zagotoviti dovolj namenskih sredstev za to leto oziroma še več od tistih, ki so tako hitro, prehitro usahnila? Hvala.

Je pa res, dogodki zadnjega leta glede rasti cen energentov in potrebe po energetski neodvisnosti so zagotovo eden ključnih dejavnikov, ki so povzročili tudi hkrati enormno zanimanje za nepovratne finančne spodbude na tem ukrepu,

dimenzije – tovrstni zeleni prehod, spodbujanje investicij – vodimo pa mi. Naj eno stvar izpostavim, da je v zadnjem dnevu odprtega javnega razpisa, v zadnjem dnevu, za ta ukrep prišlo več kot 8 tisoč vlog. V zadnjem dnevu več kot 8 tisoč vlog. In jaz sem na tem mestu hvaležen in prosim ljudi, da še naprej vlagajo in spodbujajo obnovljive vire energije, zlasti sončno energijo. Se pravi, smo na pravi poti. Za zadostitev vseh potreb dosedanjega javnega razpisa pa, pozor, se glede na veliko število prispelih vlog potrebuje vsaj 15 milijonov evrov. Že prvi dan, ko je zmanjkalo denarja, smo se odzvali in smo rekli, da bomo šli, dobili denar skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, morebiti tukaj iz drugih skladov, podskladov in tako naprej. Denarja za to mora biti dovolj in se bo javni razpis v kratkem ponovil. Stvar je Stvar je tukaj pripravljena. Veste, da Eko sklad pridobi tudi velik del sredstev za izvajanje svojega programa glede na podlago, ki jo ima v Zakonu o učinkoviti rabi energije, za tisti prispevek, kjer piše na položnici ure. Ampak danes v energetski krizi bomo tisti prispevek dvignili, da bodo imeli ljudje dražje položnice? Jaz mislim, da ne. Ta trenutek je neprimeren čas. Imamo pa druge finančne vire na voljo, ne da obremenjujemo dodatno ljudi, ne da dvignemo položnice. In vam pravim, stvar dni je, kdaj bodo sredstva nazaj na razpolago oziroma kdaj se bo razpis ponovil. Sredstva imamo že, vemo, iz kje jih črpati, s tega naslova. Omenili ste eno stvar, citiram vas – »jurišnik za prepoved ruskega plina«. Ja. In sem ponosen na to iz etičnih načel. tega, ker s tem, ko drago plačujemo za ta plin in za rusko nafto, se financira nazadnje agresija na suverene države, granate in bombe na porodnišnice, na sirotišnice, na otroke in tako dalje. In na to sem ponosen, da sem proti tovrstnemu režimu, ki se izvaja v Rusiji. In bom na tovrstnih stališčih še naprej zaradi tega, ker sem prepričan demokrat in verjamem v človekove pravice in sem proti vojni, ki se ta trenutek izvaja na Ukrajino.

jaz celo mislim, da jaz malo bolj kot vi, ampak tu se pač ne moreva prerekati. Gre za to, da nimamo ponujene alternative. In to, da zdaj priznavate, da ste jurišnik; ne vem, kje pa boste, ko bodo naše bolnišnice mogoče mrzle, ko bodo naše šole mrzle, ko bodo naši domovi mrzli in ko bodo v sosednjih državah še vedno imeli ruski plin, mi pa ga ne bomo, ker ste bili vi – vi in vaši pač – tak jurišnik. V tem smislu je dobro še enkrat premisliti in malo ta greben spustiti. Ker treba je misliti seveda prvo na elementarno, potem pa na nekem širšem diskurzu kazati svoj altruizem. Slovenija mora ostati neodvisna na treh področjih; to je prehransko, energetsko in finančno. In to, kar vas sprašujem, je predvsem za energetsko, ker s tem se bo seveda bojevala nova vlada, ampak vi imate priložnost, da kot minister v tem resorju in v tem času še lahko prizanesete in najdete načine, da pridemo do dodatnih sredstev. Ker veste, rečete, da spodbujate ljudi za vlaganja, ampak težko je nekomu vlagati ta sredstva v te elektrarne sončne ob tem, da ve, da so pred njim dobili veliko več spodbud od države, on pa ne bo dobil nič. Tu je težko računati na razumevanje. Seveda to je neenakopravno. Torej, mi smo energetsko veliko bolj neodvisni takrat, ko imamo jasne rezerve in takrat tudi se širokoustimo, seveda, v drugem smislu. Hotel sem tudi reči, da ste v isti stranki z ministrom, ki si prizadeva, da bi veliko našega denarja odteklo na, denimo, nakup nekih oklepnih bojnih vozil za te puščavske pogoje, kar je nepotrebno zlasti zaradi tega, ker sploh ne vemo, po kakšni ceni bodo kupljeni. Bojujmo se prvo, da ne bomo mi imeli energijsko puščavo, potem pa na nekih drugih. Zato pa mislim, da vas lahko prosim še za dodatni odgovor. Hvala.

Kar se tiče nafte, tega dela energetov, od katerega je Slovenija izjemno odvisna od uvoza iz Rusije, lahko rečem, da to težava ni. Celoten svetovni sistem je odvisen v 12 odstotkih od dobave iz Rusije. Svet in dobavitelji to zmorejo nekako razpršiti pogoje dobave in to uravnotežiti. Zagotovo je s plinom težja zgodba, zaradi tega pa v naslednjih dneh gremo v Italijo, nenazadnje se tudi pogovarjati o temu, kako diverzivicirati ruski plin iz afriških držav. veste, da ta interkonekcija med severno Afriko in Italijo obstaja. Imamo pa tudi zelo zmogljivo kompresorsko postajo v Šempetru pri Novi Gorici. Ta trenutek

sosednjo Hrvaško, če iz LNG terminala na Krku, ker so oni neodvisni od uvoza iz Rusije, dobijo katerikoli drug plin drugega izvora. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker se bo prej ali slej – ni vprašanje, kdaj oziroma ni vprašanje če, ampak vprašanje je, kdaj se bo spontana diverzifikacija zgodila. Nenazadnje bo to tudi dejstvo. Samo povem, da čim prej se moramo pogovarjati z drugimi dobavitelji in za nafto – naj povem, da 23. marca gremo v Katar in tudi za plin. Kajti, zanesljivost oskrbe iz Rusije ob takih grožnjah in predpostavki, da mir nima cene, pač to ne gre za zanesljivo oskrbo, vsaj ne pod takšnimi pogoji. Tega se zaveda vedno več evropskih držav. Evropska unija je ta trenutek odvisna v 40 odstotkih od ruskega plina. In vi veste, kakšen je bil sprejet versajski dokument,

in uvoza le-teh iz Rusije. To je dejstvo. Če se bo pa ta agresija in ti vojaški spopadi na suverene države s strani Rusije dogajale, je pa moja ocena takšna, da se bo to zgodilo še mnogo prej kot pa postopno, ampak zelo hitro, ker to je edini vir. kupimo za milijardo evrov na dan ruskega plina, Evropa torej, je to zelo velik in boleč udarec na drugi strani za financiranje ruske vojske in agresije.

ravno iz odgovora ministra se vidi, da je potrebna širša razprava na to temo. Namreč, vsa ta potovanja so le obljube in mi ne vemo, kaj se bo zgodilo, ali bodo dogovori sklenjeni ali pa ne. Vsi ti proizvajalci in distributerji gledajo, da bi dobili čim večje Mi smo dokaj majhni, pač zaradi teorije števila, ker je naša populacija taka, kot je. Zaradi tega mislim, da je nujno, da opravimo razpravo, da vidimo, kako je z možnostjo ravno za nadaljnje financiranje obnovljivih virov energije, vlaganja v te obnovljive vire in seveda, takrat boste imeli priložnost, da se izkažete z dosežkom, ali je uspelo to, kar ste zdaj govorili v kondicionalu in bodočem času. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 16. marca 2022, v okviru glasovanj. Mag. Andrej Rajh bo postavil vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu. Izvolite. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Vsi se zavedamo, da je infrastruktura zelo pomembna za razvoj Slovenije in da krepi njen geostrateški položaj. Eden od pomembnejših projektov je seveda tudi projekt drugega tira, ki ga je uspešno kompletirala vaša predhodnica, vi ste začeli z gradnjo, in seveda, veliko vprašanj se glede gradnje pojavlja. Do mene so prišle informacije, da naj bi na projektu drugi tir prihajalo do zahtev po aneksih oziroma celo po naročilih za izvedbo dodatnih in več del in da naj bi izvajalcem teh več del rečeno, da naj še počakajo z vlaganjem zahtevkov, da bodo ti zahtevki obravnavani po volitvah. Zanima me: Ali obstajajo kakršnikoli zahtevki po dodatnih delih? Ali jih je inženir oziroma naročnik naročil? Ali obstajajo take zahteve oziroma navodila, da bodo aneksi podpisani

Drugi tir se končno gradi in se je začel v mandatu te vlade. Hvala vsem, ki pri tem sodelujejo in se trudijo. Seveda, izvajalec ima pravico vložiti takšne zahtevke, kot vi govorite, če meni, da so utemeljen; so bili nekateri, nekateri v vašem mandatu so bili izplačani, v tem mandatu pa v bistvu, mislim, da eden 2020 julija, ampak je še posledica prejšnjega mandata. Vse ostalo, kar ste me spraševali, pa je: »Ne.« Jasen ne.

da nekatere niso odobrene. Zanima me: Koliko je teh zahtev in v kakšnem znesku so Ali so te zahteve vpisane v gradbeni dnevnik in v knjigo obračunskih To sta v bistvu obvezni dve knjigi na gradbišču. Če so v teh dveh knjigah zapisane in niso bile predmet pogodbenega določila, potem na podlagi vpisa v ti dve knjigi obstaja utemeljen obstaja utemeljen zahtevek za priznavanje dodatnih stroškov. Zato me zanima: Koliko je teh aneksov? Koliko je zahtev za te anekse in v kakšnem znesku? Hvala lepa.

mojega ministrovanja glede aneksov, dali smo vam še skupaj za obdobje od začetka tega mandata, pa ste dobro videli, kako transparentno se vodijo stvari, kajne, in da aneksi pod to vlado niso praksa.

izvede razprava na to temo. Jaz sem ga še enkrat jasno vprašal, ali se dajejo ustna navodila izvajalcem za dajanje del in obljube, da bodo ta dela poplačana in sklenjeni aneksi po volitvah. Odgovor spoštovanega ministra je bil, da niso podpisali nobenih aneksov. Torej ta odgovor, njegov odgovor, terja širšo razpravo zaradi tega, ker ni zanikal, da ni bilo ustnih zahtev in obljub, da bodo aneksi sklejeni po volitvah. Hvala lepa. tudi vam. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 16. marca 2022, v okviru glasovanj. Boštjan Koražija bo postavil vprašanje ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču, ki je opravičen. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Sem zelo žalosten, da se je danes gospod minister Dikaučič, minister za pravosodje, tik pred zdajci opravičil in ni prišel na sejo, da bi odgovoril na moje vprašanje v zvezi z neimenovanjem oziroma arbitrarnim imenovanjem predlogov za tožilce. Sem mislil, da ima več korajže oziroma da si bo upal in bo prišel z odgovori, ki jih potrebujemo. Od septembra 2020 do zdaj na imenovanje na mesto državnega tožilca čaka že okoli 20 oseb.

Zanima me naslednje: Koliko predlogov za imenovanje je vaše ministrstvo prejelo od Državnotožilskega sveta v času vaše vlade? Ker Državnotožilski svet je tisti, ki predlagal kandidate za tožilce. tožilce. Koliko predlogov je ministrstvo posredovalo Vladi? Koliko jih je Vlada potrdila in na osnovi katerih kriterijev? Povejte mi tudi natančno: Kaj vsebuje temeljita seznanitev s kandidati, o katerih je leta 2020 govoril Ukom kot tiskovni predstavnik Vlade? Kdo vodi to seznanitev? Kdo vse in kdaj je dobil gradivo? Kaj se preučuje in na podlagi katerih pravnih podlag? S katerimi vidiki se seznanja pregledovalec, komu poroča in kje so objavljena poročila oziroma te ocene?

Zakaj večina dejansko ni potem uvrščenih na sejo Vlado in ali mora k vsakemu podati svoje osebno mnenje tudi predsednik Vlade? To bi bilo seveda zelo sporno v tem primeru, ker to bi pomenilo, da dejansko on sam odloča o tem, kdo bo upravičen do tega, da se ga imenuje za tožilca, oziroma kdo bo tisti, ki bo lahko opravljal to funkcijo tožilca. Še enkrat rečeno; me zelo žalosti, da se je zadnji trenutek opravičil, ker sem imel občutek, da si bo vseeno upal priti na sejo in odgovoriti na ta zelo pereča vprašanja, ki se dejansko že vlečejo v bistvu preko dveh let, in da bi tudi prevzel odgovornost. Ker tudi večji del odgovornosti se mora zavedati in mora nositi prav minister v tem primeru, ki odgovarja za imenovanje teh tožilcev. Hvala.

da se opredeli oziroma tudi nam iz prve roke pove, zakaj je do teh zastojev oziroma do teh časovnih prevelikih intervalov v imenovanjih prišlo. Hvala.

Minister, najprej naj poudarim, da me izjemno veseli ta vaša sprememba odnosa do begunske krize in neka nova humanitarna nota, ki jo izkazujete. Lepo je slišati iz vaših ust, pa čeprav utopično in pozneje celo preklicano prognozo, da bi sprejeli kar 200 tisoč beguncev, čeprav je to kar 10 odstotkov prebivalcev Slovenije – to je približno toliko, kolikor je volivcev SDS in to bi približno zneslo 400 milijonov evrov mesečno. Pred volitvami se je vaša stranka SDS močno močno zavzemala za to, da v Slovenijo ne vstopi niti en sam begunec. Na velikih jumbo plakatih ste objavljali, kako begunec stane državo tisoč 963 evrov, se pravi, skoraj 2 tisoč evrov, da ubogi upokojenci pa živijo z bogimi 400 evri na mesec. Pa dobro veva oba, da gre za zavajanje, kajti jasno je, da begunci nikoli niso krivi za podplačane delavce in posledično nizke plače naših upokojencev. zdaj kar naenkrat obrnili ploščo in govorite čisto drugače in me res zanima, zakaj. Ukrajinski begunci niso morali plavati in se utapljati v mrzlih deročih rekah in tako je tudi prav. Poznam družino, ki je sprejela tri Ukrajince, ampak je postopek prijave na policiji trajal kar šest ur in ti izmučeni ljudje so sicer ob prijaznih policistih čakali in policisti sploh niso vedeli, kakšen postopek naj izpeljejo, katere formularje morajo izpolniti. In naj poudarim, bili so izjemno prijazni, solidarni, kooperativni in jim gre vsa pohvala. Ampak problem je drugje: ni bilo nobene prakse podeljevanja mednarodne zaščite, zato so se prvič srečali s tem problemom. Zanima me: Zakaj niste policijskim postajam dali navodila za obravnavo beguncev? Zakaj niste prej dovolili tem, ki so bežali z vojnih območij, da bi pridobili status begunca z mednarodno zaščito? Nenazadnje, kar me vedno boli in vsak dan se spomnim nanjo: Ali ima deklica, ki je utonila v Dragonji, sploh ime? Ali ima grob? Ali njena nesrečna mati sploh ve, kje je pokopana njena hčerka? Ali sploh veste, kaj se je s to nesrečno žensko zgodilo, kje je zdaj? V čem je ta mati manj mati, z manjšimi pravicami zaščite svojih otrok, kot je mati, recimo, ki zdaj beži k nam?

par pojasnil. Mislim, da je prav, zato da bodo tudi tisti, ki to gledajo, vedeli, ali gre za začasno zaščito, ali gre za mednarodno zaščito kot begunec, ali gre za subsidiarno zaščito. Pa morda, če začnem tam, kjer ste vi nekako želeli povedati, da smo strašno obrnili ploščo. Poglejte, mi smo v lanskem letu po tistemu pričakovanemu eksodusu, ki naj bi se zgodil v Afganistanu pa ki se seveda ni zgodil, ravnali popolnoma enako, kot smo ravnali danes. Povedali smo, da begunske poti niso na široko odprte v Evropo, imeli na nivoji Evropske komisije ogromno sestankov prvimi varnimi tretjimi državami v okolici Afganistana; torej Pakistana, vse tiste države, ki tam so. In seveda, apelirali smo na te države, so one tiste, ki naj poskrbijo, v kolikor bi prišlo do tega eksodusa, za te afganistanske begunce. In enako, popolnoma enako ravnamo zdaj. Zdaj pa seveda se ne moremo sprenevedati, da je to nekje daleč, da ni pravzaprav Slovenija druga varna država na tej poti za Madžarsko – če potujejo preko Madžarske oziroma zdaj v glavnem hodijo sicer še na Poljsko. Seveda smo morali v tem humanitarnem duhu, o katerem vi govorite, odreagirati, ker drugače bi bili pa res popolnoma nekredibilni, če bi v bistvu danes govorili drugače, kot smo govorili pred enim letom. Tudi tista številka, veste, ki jo zdaj malo napihujete, morda vam pride prav. Res sem rekel, res sem govoril o 200 tisoč beguncih, nisem pa govoril o tem, da smo jih sposobni, čeprav verjamem, če bi bilo to treba, bi tudi to naredili, smo jih sposobno oskrbeti. Naj vam povem, da v tem trenutku je čez Slovenijo šlo že okrog 8 tisoč Ukrajincev, seveda niso to begunci, ti so odšli k svojim sorodnikom v Zahodno Evropo, pretežno tja, kjer ta izseljenska matica Ukrajincev v največji meri dela. Je pa v tem trenutku med njimi okoli 900 njih, ki pa so že zaprosili za status begunca. Zdaj, da bo čisto jasno, v čem je razlika. Aktivacija zakona, ki smo ga aktivirali, sledi direktivi iz leta 2001. Ta direktiva govori o tako imenovanih množičnih prihodih državljanov iz ene države ali pa iz neke skupine držav, kjer bežijo pred vojno ali neko drugo humanitarno katastrofo. In ravno zaradi tega, da teh ljudi ne obremenjujemo s samim postopkom mednarodne zaščite – v mednarodni zaščiti pa imamo dva statusa; eden je begunec, ki je lahko upravičen do statusa begunca kot mednarodne zaščite, lahko pa ta begunec ni upravičen do tega statusa in je upravičen zgolj do subsidiarne zaščite. Razlika je v tem, da se pri ugotavljanju statusa begunca vsak posameznik obravnava individualno. Torej, z vsakim posameznikom je potrebno individualno opravljati individualni intervju, individualno ugotavljati, ali so razmere, ki jih navaja – v tej državi, iz katere beži –, dejansko takšna, kot jih navaja. In cela vrsta drugih procedur je. Zato, kot veste, ta pridobitev statusa begunca ni tako enostavna oziroma traja kar precej časa. Ravno zaradi tega je ta zakon predvidel – ta zakon je tudi star, je iz leta 2005, tako da je v njem gotovo tudi kar nekaj felerjev ali pa nekaj napak, ampak hvala bogu, Slovenija ta zakon ima. Mnoge evropske države, kljub temu da je direktiva iz leta 2001, šele zdaj sprejemajo ta zakon; se pravi, ga bodo zdaj to po hitrem postopku sprejele ravno zaradi tega, ker bodo vsi ti, ki bodo zaprosili za začasno zaščito, nepodvrženi tem dolgotrajnim postopkom. Tukaj se lahko z vami popolnoma strinjam, da bo v teh prvih desetih, 14 dneh gotovo še prišlo do kakšne napake, tudi do tega, da ni vse pripravljeno; ni vse pripravljeno, nismo vedeli. Konec koncev mi čakamo zdaj že deset dni na neke usmeritve, ki naj bi jih na podlagi direktive pripravila Evropska komisija, zato da bodo te stvari približno enake na tem našem prostoru, da se ne bo zgodilo, tako kot se tam dogaja na migrantskem področju, da gre pravzaprav za trgovanje: ali je bolje biti v Grčiji ali je bolje biti v Nemčiji, zato vsi ne ostanejo v Grčiji, ampak vsi bežijo v Nemčijo. Ravno zaradi tega je tukaj treba neka enotna pravila, ki jih komisija na žalost še vedno ni pripravila, mi pa, jaz ocenjujem, smo vse naredili, že kar precej. Zato se vsem tistim, ki so nekaj dlje čakali, opravičujem, ampak policija ima striktna navodila, da z vsemi temi ljudmi postopa maksimalno hitro. Nihče od njih ne bo individualno zaslišan, ampak bodo zgolj pobrani podatki: ime, naslov, ukrajinsko državljanstvo ali status, ki so ga že tam dobili, in sprocesirani v nadaljnje postopke. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Glejte minister, midva bi se lahko premaknila naprej, če bi mi odgovorili na vprašanja. Moja vprašanja so bila konkretna: Ali ima deklica, ki je utonila v Dragonji, ime? Kje je pokopana? Ali lahko njena mati pride do tega groba – vedno govorite, da imajo vsi pravico do groba – in v čem je ta mati manj mati kot današnje matere, ki bežijo iz Ukrajine? Še nekaj vas bom vprašala. Mogoče niste seznanjeni, kdo je Madona iz Gorlovke, ko govorimo o materah. Pa vas prosim vse, ki me zdaj poslušate in slišite, da vzamete svoje pametne telefone in poguglate in boste izvedeli, kdo je Madona iz Gorlovke. Zelo pomembne stvari vam govorim, kajti vi ste odločevalci, ki se odločate o stvareh, govorite celo o nekih etičnih načelih in ponosih in tako naprej, morate vedeti, o čem govorite. Svet Evrope ravno danes razpravlja in članica njega sem in sem sodelovala do malo prej in Malcolm Mamadou, on je predstavnik odbora za nediskriminacijo, je opozoril, da je cel kup študentovi iz Indije, Afrike in tako naprej, ki so ustavljeni na begunski, poti in da nikakor humanitarnost ne sme biti razlikovana na podlagi rase, barve kože ali države izvora. Pa me zanima: Kakšno je vaše mnenje o tej rasistični strani te begunske krize? Kajti humanitarnost dejansko ne bi smela biti pogojevana. In iz medijev smo izvedeli, da na ukrajinski meji ne spustijo naprej beguncev, ki so študirali tam in mnogi imajo družine in imajo tudi s sabo otroke in dojenčke. Mislim, da je to popolnoma neodpustno in me zanima vaše mnenje o tem. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. ALEŠ HOJS: Spoštovana poslanka, seveda ni nobene razlike med tisto gospe tam, ki je prečkala Dragonjo v smislu humanitarnosti. Je pa ena velika razlika, da se tudi sam sprašujem, zakaj je ona tam prečkala Dragonjo. Lahko bi prišla na mejni prehod Dragonje, tako kot prihajajo vsi te begunci iz Ukrajine, enako bi bila deležna tretmaja, kot so ga deležni ukrajinski begunci. In popolnoma nepotrebno je bilo to, da je ‒ bi rekel po moji oceni – sicer pod vplivom tihotapskih združb, nekdo ji je obljubil, da bo prišla iz Turčije neposredno nekam v Nemčijo ali kamorkoli, morda je celo veliko plačala za to. In to je tisto, proti čemur se je treba boriti. Vseskozi govorimo, da kdorkoli pride kamorkoli na mejni plato, na mejnih blok, bo deležen take ali drugačne oskrbe. Vsak bo prišel v proceduro, bodisi začasne zaščite, mednarodne zaščite, subsidiarne zaščite, in ni nobene potrebe, da ljudje prečkajo Kolpo, da gazijo preko Dragonje ali pa se drugače izpostavljajo. Kot vem ‒ jaz ne vem, kje je ta ubodi otrok končal ‒ jaz verjamem, da so ga spodobno pokopali. Ne vem, tega res ne vem. Vem pa, da je gospa, potem ko se je vrnila na Hrvaško, tam kar naenkrat pa zaprosila za begunski status.

posebej ne te matere, ker verjetno je bila žrtev nekih ljudi. Mimogrede, v tej trgovini se danes obrača toliko denarja kakor v trgovini z drogo; torej to tihotapstvo se je tako razširilo, da je to v bistvu pravzaprav

gotovo tudi verjetno iz tega, kot pravite, kaj koristnega izvedeli. Kar se pa tiče različnih kategorij, je pa potrebno povedati, da je direktiva aktivirala začasno zaščito za tri tipe; torej za Ukrajince z njihovim državljanstvom, za vse begunce, ki so v Ukrajini dobili status begunca, in za vse tiste, ki v Ukrajini, čeprav so tujci, čeprav so iz Indije, Pakistana, so imeli v Ukrajini stalno prebivališče, so tam delali, tudi za te velja. Torej, zaenkrat so uvrščene v to začasno kategorijo te tri kategorije in moram odločno zanikati, kdorkoli ali pa kadarkoli tudi na tisti seji, ko smo notranji ministri sprejemali to aktivacijo uredbe, kdorkoli pomislil na kakršenkoli rasizem ali pa na pogojevanje take ali drugačne barve. Te informacije, ki jih pa imate o zavračanju, so pa po mojem plod novinarskih rac.

Dokumentarni filmi so, poglejte si Žica film, poglejte si Infokolpo in tako naprej in si ne zatiskajte oči. In ne! Res je, zelo velika hinavščina je, da je mati kriva, ker je plavala čez Dragonjo, ker bi lahko prišla Jasno je, da se dogajajo pushbacki, da se beguncem vzamejo telefoni, da se jih vrne na Hrvaško, kjer jih policisti grobo pretepajo. Če tega ne veste, potem škoda, da ste notranji minister, ker ste očitno popolnoma neinformirani in vam se zdi vse to novinarske V Sloveniji je protibegunska politika in spodbujanje sovražnosti do tujcev, ki jih v veliki meri ravno desnica, na čelu s SDS in Novo Slovenijo, prakticira. Skozi leta je bila azilna zakonodaja pri nas tako zelo zaostrena, da je tudi v Sloveniji praktično nemogoče dobiti mednarodno zaščito. Lani, ko govorite, kako smo mi velikodušni, je bilo odobrenih komaj 17 prošenj za mednarodno zaščito. Seveda pristojne institucije sploh nimajo prakse, kako se s tem dela. Problemi so tudi pri sami integraciji, pri učenju jezika, ki je določen kot pogoj za nadaljnje pridobivanje vseh ustreznih dokumentov in pravic. Tudi Ukrajinci bi radi delali, se aktivirali in pomagali in se vključili v družbo, vendar ne morejo priti niti do vrtca. Čeprav je v vrtcu prostor, nimajo informacije, kako naj jim vrtec zaračunajo. In, veste, zdaj bi jih sicer, Ukrajince, vlada sprejela odprtih rok, ampak tudi oni ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pravice do mednarodne zaščite, ker je azilna zakonodaja zaradi beguncev iz Bližnjega vzhoda tako zelo zaostrena. Seveda, zdaj je vlada aktivirala Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb. Ta ljudem, ki prihajajo iz Ukrajine, omogoča pridobitev posebnega statusa za obdobje enega leta in po izčrpanju možnosti dvakratnega podaljšanja bo spet treba tem ljudem dolgoročno urediti status. Skratka, mene zanima: Ali vi že pripravljate spremembe azilne zakonodaje, ki bi omogočile ureditev tega statusa? Mislim, da se moramo o tem pogovoriti. Moj postopkovni predlog je, pogovoriti o našem odnosu do do beguncev, do ljudi, ki bežijo: ali je naša opredelitev verska, ali po barvi kože, ali kje smo tako velikodušni do enih in tako zavračajoči do drugih. In predvsem, ko govorimo o otrocih – vemo, kako je bilo v Kranju zavrnjenih

Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Besedo ima mag. Branislav Rajić, ki bo postavil vprašanje ministru za zdravje Janezu Poklukarju. Izvolite. Hvala lepa. Dober dan, spoštovani minister! Ena naših osnovnih pravic iz zdravstvenega zavarovanja je izbira osebnega zobozdravnika. Izbiramo ga lahko v zdravstvenih domovih in pri zasebnikih s koncesijo. V teoriji vse lepo in prav, a se, kot je v našem zdravstvu že stalnica, zatakne pri dostopnosti teh storitev. V začetku septembra 2020 je v Sloveniji tisoč 51 zobozdravnikov bilo podeljenih tisoč 217 koncesij za zdravljenje odraslih, mladine in študentov. Torej okoli en in pol milijon ljudi ima izbranega osebnega zobozdravnika s koncesijo, kar pomeni, da je približno četrtina Slovencev brez osebnega zobozdravnika s koncesijo. Nekateri med njimi so si poiskali samoplačniško rešitev, medtem ko nekateri sploh nimajo izbranega zobozdravnika, najbrž pa tudi ne denarja, da bi si ga privoščili. Pred kratkim je ena ortodontka v Mariboru, pri kateri je bilo opredeljenih tisoč 200 otrok, vrnila koncesijo. Kaj bo z njenimi pacienti čez en mesec, ko poteče ta koncesijska pogodba, še ni znano, pa smo marca. Takoj ob zaznavi problema v Mariboru sem na vas naslovil pisno poslansko vprašanje ‒ ta problem se pojavlja tudi drugod po Sloveniji ‒, ampak še niste utegnili odgovoriti. Upam, da niste hoteli izrabiti skorajšnjega prenehanja ministrovanja. V Mariboru bo zaradi tega okoli 300 otrok, ki že imajo aparat, in 900 otrok, ki so v čakalni vrsti, očitno ostalo brez zdravljenja. Tega si ne bodo mogli zagotoviti niti samoplačniško. Podjetje, ki je vrnilo koncesijo, ker bodo prešli na tehnologijo, ki ne sodi v košarico pravic, ki jih krije zavarovalniški proces, za to nima pravne podlage niti za nudenje nujne pomoči v primeru zapletov ali vodenja zdravljenja za obstoječe paciente v času, ko se zanje išče druga rešitev. Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor se je izrekel, da obseg tega dela enostavno ne morejo prevzeti. Vaše ministrstvo in Zavod za zdravstveno zavarovanje sta o nastali situaciji bila obveščena že lani jeseni, prav tako sta seznanjena s tem, da mariborski zdravstveni dom pacientov ne bo prevzel. Zato me, spoštovani minister, zanima: Zakaj ministrstvo v zadnjih šestih mesecih ni izdalo razpisa za prevzem koncesije? Kam se starši čakajočih pacientov lahko obrnejo za nadaljnje zdravljenje? Ali drži, da bodo pacienti, ki čakajo že dlje časa, prestavljeni na začetek neke druge čakalne vrste? Hvala tudi vam. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. JANEZ POKLUKAR: Najlepša hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani poslanci, spoštovani prisotni, spoštovani gospod mag. Branislav Rajić, hvala za to pomembno vprašanje! Prav je, da odgovorimo na določena dejstva, ki so seveda preverljiva in tudi dajejo določene odgovore. Res je, 6. oktobra leta 2021 smo bili s strani Mestne občine Maribor obveščeni, da je prišlo do odpovedi koncesije podjetja VBO, d. o. o., se pravi koncesionarja na področju čeljustne in zobne ortopedije, ki jo je Mestna občina Maribor podelila koncesionarju z odločbo 31. V letu 2014 se je zgodilo še nekaj, in sicer je do takrat veljalo, da koncesije na področju čeljustne in zobne ortopedije v času njene podelitve spadajo pod primarno raven zdravstvenega varstva.

ugotovil oziroma sklenil, da zobna in čeljustna ortopedija spadata pod specialistično zobozdravstveno dejavnost, kar pomeni, da k ortodontu napotuje bolnika osebni zobozdravnik. To pomeni, da seveda ortodontija spada na sekundarno raven zdravstvenega varstva in, tako kot ste povedali, v nadaljevanju te specializacije, se opravičujem, koncesije, v kolikor so potrebe, razpisuje Ministrstvo za zdravje. Ko govorimo o pogodbenem razmerju koncesionarja z Mestno občino Maribor, seveda velja šestmesečni odpovedni rok po pogodbi, pogodbi, hkrati pa ima tudi koncesionar z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije pogodbo do 31. marca letošnjega leta. leta. Kdaj se še podeli koncesija? Morda še besedo o tem, in sicer na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, torej Mestna občina Maribor, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Vendar to je bila leta 2014. Kot sem rekel, potem je prišlo do spremembe in zdaj to razpisuje Ministrstvo za zdravje. Zato je na podlagi tega Ministrstvo za zdravje povprašalo javni zdravstveni zavod, ki pokriva to regijo, se pravi Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, ali obstaja možnost, da Zdravstveni dom Maribor ‒ vprašanje oziroma poziv je bil podan novembra ‒ ali je možno, da Zdravstveni dom Maribor prevzame ta program ortodontije. Decembra smo prejeli odgovor, da Zdravstveni dom Maribor lahko prevzame omenjen koncesijski program, zato takrat niso stekli nobeni postopki, vezano na eventualno novo podelitev koncesije, ker dejansko gre za odvzem koncesije zdajšnjemu koncesionarju in prenos koncesijskega programa v izvajanje Zdravstvenega doma Maribor. No, po 10. februarju pa smo iz Zdravstvenega doma Maribor prejeli novo obvestilo, se pravi tik pred podpisom pogodbe, da zaradi pomanjkanja kadra le-tega programa ne more prevzeti. Zato je Ministrstvo za zdravje nemudoma začelo z aktivnostmi v skladu z drugim odstavkom 44.i člena Zakona o zdravstveni dejavnosti v smeri določitve začasnega prevzemnika koncesije. In na področju Maribora so to lahko trije koncesionarji in pa v izrednih primerih tudi eden od zasebnikov. V času do tistega oziroma to prehodno obdobje oziroma začasen prevzem pa je lahko največ eno leto, se pravi do 31. marca 2022, ko bo ministrstvo seveda izpeljalo ustrezen javni razpis za podelitev koncesije. Hvala.

postopek, glede na to, da smo mi že zdaj sredi marca. Govorite o 31. marcu ‒ dva tedna, vlada na odhodu ‒; torej težko verjamem, da bo uspelo, ampak to bo na nek način res vaša odgovornost. In tu ne gre samo za Maribor, gre za problem v celotni Sloveniji. Zakaj? Zato, ker otroci z redno napotnico v zdravstvenih domovih pri ortodontu čakajo skoraj pet let. S hitrimi napotnicami, torej če imajo težko okvaro, pa čakajo skoraj tri leta za prvi pregled. Z oznako zelo hitro pa čakajo tri tri mesece, ampak to so tako težki primeri, da ti otroci ne upajo odpreti ust, recimo, tako je to huda situacija. In to je samo za pregled. Na redno zdravljenje pa nato še čakajo šest let; eno leto čakajo, če je zdravljenje opredeljeno kot hitro, in tri mesece na zelo hitro obravnavo. Torej, čakalne dober za prvi redni pregled in začetek rednega zdravljenja se raztezajo od 2027 do 2031, kar je skoraj deset let. Si predstavljate odraščanje otroka, ki s takimi zobmi čaka na pomoč deset let? To vas vprašam kot oče očeta, ne le kot ministra. Ne predstavljam si, da si boste dovolili, da se vas bo veliko slovenskih družin zapomnilo po odgovornosti, da njihovim otrokom in mladostnikom niste med med odraščanjem pomagali pri nepravilnosti zobovja, ko bi lahko imeli pravilno. Pa bi lahko. Zato pa vas sprašujem, gospod minister: Kako boste to težavo rešili v dveh tednih, ker pa Zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje obravnavo le, če ima otrok prvi pregled pri ortodontu do dopolnjenega 16. leta? Bodo torej z napotnico z oznako redno do tega upravičeni le tisti, ki so danes mlajši od 9 let? Hvala lepa. Hvala tudi vam. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora, izvolite. JANEZ POKLUKAR: Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani poslanec, najlepša hvala za dopolnitev vprašanja. Seveda problematika na področju zobozdravstva in pa še posebej ortodontije, je pereče in aktualno že več let in ravno iz tega razloga je eden od pomembnih ciljev, ki smo si jih zadali v preteklem letu, tudi to, da probamo in naslavljamo čakalne vrste, ki ste jih omenili. Zato je bil v Aneksu 1 k splošnemu dogovoru za leto 2021 program ortodontije, celokupno gledano v Sloveniji, plačan oziroma je bilo določeno, da se plačuje po realizaciji. Se pravi, ni omejitev, koliko programa nekdo napravi, tako kot je bilo v preteklosti, ampak ves program, ki se bo iz naslova ortodontije opravil, bo tudi plačan. To je novost in verjamemo, vsaj na področju rentgenologije, vsi poznate CT preiskave in magnetnoresonančne preiskave, je to dejansko eliminiralo čakalne vrste na tem področju. Kar se tiče časa. Časa res ni veliko. Povedal sem vam, da smo korigiran odgovor s strani Zdravstvenega doma Maribor dobili relativno kasno, po 10. februarju, zato seveda se dogovarjamo z omenjenimi štirimi izvajalci, kdo bi lahko prevzel ta začasen prevzem koncesije in seveda ta začasen prevzem koncesije za eno leto. Tukaj si prizadevamo, da v teh rokih, ki jih imamo – kot ste pa pravilno ugotovili, pa ni veliko časa zagotovimo seveda za vse v tem prehodnem letu, ko moramo izpeljati razpis za dodelitev koncesije, seveda ustrezno oskrbo. Hvala. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, izvolite. MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SAB): Hvala lepa. Moj postopkovni predlog je, da opravimo razpravo na to temo. Namreč, gre za eno evolutivno kategorijo. Mi si ne želimo, da bi bili nacija krivozobih in zato je potrebno problem ortodontije pri otrocih in tudi pri odraslih reševati pravočasno. Minister si – očitno iz odgovora, ki sem ga dobil –prizadeva, da dobi rešitev, ampak čas nas preganja in mislim, da situacija, ki je alarmantna v Mariboru, je taka tudi v marsikaterem drugem mestu. Zato je treba res pristopiti k razpravi o tem, mi ta problem moramo nasloviti in iz te pozicije poslanca in ministra sva verjetno ta dialog zaključila, ampak mislim, da je prav, da bi ga opravili še na nivoju parlamentarne razprave. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala tudi vam. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 16. marca 2022, v okviru glasovanj. Violeta Tomić bo postavila vprašanje ministru za obrambo mag. Mateju Toninu ter ministru za zdravje, Janez Poklukarju. Izvolite.

helikoptersko nujno medicinsko pomoč, dali ste številna ustna poslanska vprašanja in 22. januarja 2020 pa ste sklicali sejo obeh odborov, se pravi za zdravstvo in za obrambo, kjer po magnetogramu vidim, ste soglasno sprejeli zavezujoče sklepe. Zdaj kot minister za obrambo, v katerega resor ta problematika spada, niste storili ničesar in so življenja ljudi, ki rabijo nujno medicinsko pomoč, še vedno ogrožena. Na tej temi ste sprožili celo interpelacije ministrov za obrambo, zdaj pa, ko sedite v njihovem stolčku, pa ne delujete v tej smeri. Ob referendumu proti nakupu orožja za Nato v vrednosti 780 milijonov ste zavajali prebivalce, da boste s tem pomagali pri reševanju ljudi, ampak resnica je zelo daleč od tega. Tudi v koalicijski pogodbi imate zapisano ustanovitev reševalne helikopterske enote. Zanima me: Zakaj ne spoštujete svojih lastnih koalicijskih zavez? Kaj se bo zgodilo s 23 milijoni kohezijskih sredstev, ki so rezervirana za ta namen? Se vam ne zdi neokusno, da mislite zdravstvu za prevoz bolnikov in poškodovancev nameniti stare, neprimerne helikopterje, za vojsko in njene potrebe pa bi kupovali nove? Ali veste, da po obnovi 30 let starih vojaških helikopterjev, za kar bomo plačali 32 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, le-ti še vedno ne bodo ustrezali predpisom iz pravilnika o HNMP in ali je to stran metanje denarja? metanje denarja? Ministra za zdravstvo pa sprašujem: Zakaj se ne izvaja po veljavnem pravilniku o helikopterski nujni medicinski pomoči v Republiki Sloveniji? Ali ste seznanjeni, da je tako imenovana zlata ura čas, ko se življenje še lahko reši po poškodbi, in da je zato izjemnega pomena, da so reševalci na kraju nesreče čim prej? Kako vi kot minister za zdravstvo, ki odgovarjate za zdravje, reševanje in človeška življenja, lahko prepustite ministru za obrambo Toninu ta tako pomemben resor? Ali sploh veste, da so ti vojaški piloti zavrnili prevoz nosečnice s covidom, čeprav so dobivali covid dodatke, in je ta nosečnica par dni po tem umrla? Ali veste, da predpisane uredbe EU nalagajo, kako je treba rešiti ta problem in da so uredbe izvršne? Ali se zavedate, da je izvajanje te dejavnosti s 30 let starimi vojaškimi helikopterji nesmotrno in tudi negospodarno? Namreč, porabili bi toliko

Hvala za besedo, podpredsednik. Hvala za poslansko vprašanje gospe Violeti Tomić. Spoštovani poslanci, spoštovani vsi prisotni! Nujna medicinska pomoč s helikopterjem je pomemben segment reševanja, tako kot ste povedali, kajti ta velikokrat, posebej v geografsko pestri Sloveniji, skrajša odzivni čas tako pri samem reševanju kot tudi pri transportu v ustrezno bolnišnico. S skrajšanjem časa se seveda bistveno izboljšajo možnosti preživetja tako hudo bolnih kot poškodovanih. V Republiki Sloveniji imamo trenutno dve bazi za helikoptersko nujno medicinsko pomoč tako v Mariboru kot na Brniku. V letu 2021 je bilo opravljenih tako 446 intervencij, od tega je helikopterska nujna medicinska pomoč na Brniku 118-krat intervenirala tudi v gorah in na neugodnih terenih. Poleg omenjenega je helikopterska pomoč v lanskem letu izvedla tudi 57 nujnih sekundarnih transportov in 22 prevozov kritično bolnih otrok. To pomeni transport med bolnišnico in praviloma Kliničnim centrom Ljubljana. V skladu z zavezo o posodobitvi sistema helikopterske nujne medicinske pomoči se trenutno izvajajo naloge, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom 24. junija 2021. Glavni poudarki tega projekta so med ostalim posodobitev flote helikopterjev Slovenske vojske, od katerih bodo štirje helikopterji ustrezno opremljeni in namenjeni prvenstveno za izvajanje nalog v okviru helikopterske nujne medicinske pomoči; posodobitev načrta aktivacije ta bo pripomogel k hitrejši aktivaciji enote helikopterske nujne medicinske pomoči ‒ in pa vzpostavitev tretje baze, kar bi zagotovilo še boljši dostop helikopterske nujne medicinske pomoči do vseh delov Slovenije.

za obrambo. Če se bo zdravstvo odločilo kakorkoli drugače, bo Ministrstvo za obrambo to tudi spoštovalo. Mi smo zgolj, če smem temu tako reči, podizvajalci te dejavnosti. Da pa ne bo nobenih ovir, če pa bo odločitev, da se nakupijo namenski helikopterji, da zdravstvo oblikuje svojo enoto, dobi svoje pilote, svoje vzdrževalce, svoje svoje letalske centre, mi s tem nimamo težav. Verjamem pa, da se Vlada pri tem racionalno obnaša in da se je zavedala, da je nakup helikopterja najlažja stvar,

Slovenija bi po nekih raziskavah potrebovala tri baze. Trenutno operira vojska iz dveh baz. Za tretjo imamo še vedno premalo kadra, govorim o tehnikih, letalcih, in govorim o pilotih, tako da še enkrat: vrata so odprta. Namenski helikopter stane približno 15 milijonov evrov od tukaj navzgor. Naj povem zgolj za primerjavo, da leta 2011 je Slovenska vojska opravila 32 intervencij za HNMP, lansko leto, leta 2020, pa že več kot 400. Skratka, stvar se je več kot desetkrat povečala. Zato namenjamo ne štiri, ampak osem helikopterjev Bell 412, ki so izjemno vzdržljivi, racionalni in pa tudi učinkoviti. Kar je pa minister za zdravje rekel, ga pri teh stvareh podpiram. Sprejeti so bili trije sklepi; prvi, da se posodobi to floto. Jo posodabljamo, za to bo namenjenih 30 milijonov evrov, da bomo dobili osem sodobnih helikopterjev in pa štiri opremljene za medevac opremo. Načrt aktivacije ‒ torej, vojska ne določa, kam gre helikopter, ampak to določa dispečer.

Gospod Tonin, dispečer odloča, kateri bo helikopter kam šel, a ne? En vojaški helikopter ima nujno reševalno helikoptersko pomoč, − gorsko reševalno službo, tri − medbolnišnične sekundarne prevoze, štiri − prevoze inkubatorjev, pet – gašenje. In dispečer se odloči, kam se njemu zdi pomembneje, da gre! In tako se zgodi, da nosečnica umre, ker je ta helikopter ne sprejme; da se zgodi, da v gorah štiri ure človek čaka z odprtim zlomom stegnenice in potem se odločijo, da gredo peš v dolino. Potem se zgodi dva tedna nazaj infarkt v Novi Gorici, so odklonili prevoz, ker se je dispečer tako odločil, in so šli po cesti z rešilcem, da bo hitreje. Pri Brezovici so naleteli na prometno nesrečo in tako naprej. Ali vi sprejemate odgovornost za vsa ta človeška življenja? To sprašujem tudi gospoda Poklukarja, ker je minister za zdravstvo! Drugo pa, kar me zanima pri gospodu Toninu: Kje on kupuje avione in helikopterje? Oprostite, 8 milijonov bi stal reševalni helikopter, štirje bi prišli 32 milijonov, kolikor bi vi zapravili za obnovo stare šare in starega železja, ki bi ga še morali čakati, da se dispečer odloči, kam bi šel. Vi pravite, da en helikopter stane 15 milijonov. Me prav zanima, kje to kupujete. Verjetno tam kot avione, ki jih preplačujemo. Kakšne so tukaj provizije v igri in koliko je vredno človeško življenje v Sloveniji? Na seji so ravno vaši poslanci poudarjali, da ima tudi na podeželju bolnik enake pravice priti do hitre medicinske pomoči kot v mestih, zdaj ko se pa na teh stolčkih, ste pa pozabili na podeželje, pozabili na naše ljudi, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč.

Gospa poslanka, poglejte, na Brniku, recimo, dežurata dva helikopterja: eden je za gorsko reševanje, drugi je samo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, tretji helikopter je pa v Cerkljah, če se aktivira zaradi naravnih nesreč in gašenje požara. Tako piloti ne skačejo iz enega na drugi helikopter ali pa z enim helikopterjem opravljajo v tistem dnevu različne naloge, ampak so namenski helikopterji točno za določene naloge v enem dnevu. Lahko si boste na primer predstavljali, da vojska opravi tudi v zelo obremenjenih dnevih po 13 intervencij na dan. Vprašam vas, ko pravite, da imate težavo z zasebniki, kateri zasebnik pa bo v Sloveniji opravil 13 intervencij dnevno. A veste, saj helikopterjev ni sto na razpolago. Vojska jih ima na razpolago osem. Vi govorite o štirih zasebnih, garantiram vam, da ti štirje zasebni bi definitivno imeli manj razpoložljivosti, ker jih je treba vzdrževati, so postopki, kdaj lahko letijo in kdaj ne. Tako mi verjemite, da s temi osmimi helikopterji zagotavljajo maksimalno razpoložljivost, kot jo le lahko. Glede cen, a veste gospa poslanka, je pa stvar taka, odvisno kakšne kupujete; če kupujete enomotorni helikopter, ki je manj zmogljiv in je tudi za reševanje precej bolj nevaren. Stroka vam bo znala povedati, da za slovenske gore, ki so visoke tam nad 2 tisoč 500 metrov, kjer poteka tudi reševanje, potrebujete helikopterje, ki imajo dva motorja. Ti helikopterji so seveda dražji in gredo preko 15 milijonov evrov. Skratka, tukaj je cela vrsta nekih stvari, ki jih je, gospa poslanka, potrebno upoštevati, ko o teh stvareh govorite. Dejstvo pa je, da se Ministrstvo za zdravje in celotna država in celotna vlada pri teh stvareh

Hvala za besedo, podpredsednik. Kar se tiče dispečerske službe, seveda lahko potrdim, da tam sedijo strokovno usposobljene osebe, ki na podlagi stanj na terenu seveda odločajo, kdo in kdaj gre na kakšno intervencijo. Enako velja tudi za reševalna vozila in vozila zdravnikov, tako da je ta sistem pri nas aktiven in menim, da dobro deluje. Hvala. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, izvolite. VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Ko gre za človeška življenja, se moramo resno pogovoriti. Dispečerska služba je lahko profesionalna, spoštovani gospod minister, vendar na petih koncih en helikopter ne more biti hkrati. Res je, imamo probleme z zasebniki, gospod Tonin. Ja, v Levici ponavadi; vi pa z zavarovalnicami, kjer zavarovalnice pobirajo premije, vojska pa je plačana iz proračuna, pa tudi njihove plače, teh, ki to počnejo, so tam tam okoli 15 tisoč evrov neto. Očitate mi neznanje. Prosim, na magnetogramu sem lahko prebrala, da ste 22. januarja 2020 neštetokrat ponovili, »laično sprašujem, kje je problem«. Prej ste laično spraševali, zdaj dovolite, da jaz vas laično sprašujem: Ali ste vi ugotovili, zdaj ko ste minister, kje je problem? Imate proračun enega največjega v državi. Še vedno trdite, da je reševalna helikopterska enota nacionalna prioriteta in te prioritete niste zdaj rešili. Vodja Poslanske skupine Nove Slovenije, kateri pripadate, je poudaril na tej seji, da gre tu za predpisano uredbo EU 965/2012 in da so uredbe izvršne, kar pomeni, da ni potrebno implementirati v našo zakonodajo, ampak veljajo direktno. Predvsem poslanci desnice, ki imate zdaj škarje in platno v rokah – in ne vem, zakaj tega ne rešite ‒, ste bili zelo ostri kritiki neukrepanja na tem področju. Vaš kolega Žan Mahnič je takrat očital medresorski delavni skupini, takratni vladi in takratnemu ministru, da svojega dela ne jemljejo resno. Kako resno zdaj vi, ki ste na njihovem mestu, jemljete svoje delo, jemljete življenja ljudi? In vi pravite pač, da vse štima, jaz vam pa naštejem primere, ki so zaradi prepozne obravnave pač postali tragične žrtve. Zanima me, ker sem ta magnetogram natančno prebrala: Ali še vedno verjamete v to, da imajo prebivalci in prebivalke oddaljenega podeželja enako pravico do hitre in kvalitetne zdravstvene obravnave kot v velikih mestih in zakaj nič ne storite za to? In poslušajte, 32 milijonov evrov je metanje denarja stran v obnovo starih obstoječih vojaških helikopterjev. Za ta denar dobite štiri namenske helikopterje za reševanje. In vsi bi bili zadovoljni in srečni, predvsem zdravstvo bi si opomoglo, kajti hitro bi oskrbelo paciente. Mislim, da Slovenija si zasluži to, kar imajo naše severne sosede in naše vzhodne

v današnji obliki kot mednarodno obstaja od leta 1976 in vrhunec svojega delovanja je doseglo v 90. letih, ko je doseglo tudi 85 tisoč potnikov prometa. Vse od razpada Jugoslavije to letališče nekako životari in pač zaradi enih objektivnih razmer – torej v sosedstvu so kar tri

namena. Tudi s strani države niso bile sklenjene ustrezne pogodbe, da bi lahko ustrezno zavarovala svojo lastnino, s čudnimi odpovednimi roki, brez jamstev in obveznosti. Celo zgodilo se je, da je eden od prejšnjih državnih sekretarjev dajal obljube o sprejetju državnega prostorskega načrta, ki niso v njegovi pristojnosti – torej govorim o gospodu Lebnu. In seveda letališču je grozilo zaprtje. Zadevo je uspešno rešila pred zaprtjem vaša predhodnica mag. Alenka Bratušek. V tem času so se pa zgodile tudi druge zgodbe. Prišel je covid, sedaj se je zgodil tudi ta vojna v Ukrajini. Usoda letališča je seveda negotova tako kot marsikaterega drugega, tudi na ljubljanskem letališču so danes tri, dnevno. Zato smo bili toliko bolj veseli vašega tvita junija lani, kjer ste objavili novico, » Vlada Republike Slovenije se je danes seznanila z idejnim konceptom razvoja območja Letališča Edvarda Rusjana v Mariboru Smart Hub in sprejela sklepe za njegovo izvedbo«. In piše, »Zaradi odličnega prometnega in geografskega položaja območje predstavlja naravno lokacijo za multimodalni logistični center. Idejni koncept predstavlja podlago za nadaljnje načrtovanje in umeščanje ideje v prostor. Do leta 2025 bo Smart Hub Maribor na 50 hektarjih površin, leta 2030 pa na 630. Tako bo Smart Hub Maribor postal pomemben logistični center za severnojadranska pristanišča. Logistika je priložnost za Maribor in okolico.« Zraven ste priložili grafiko, s katero ste tudi želeli v bistvu podkrepit svoje trditve. Zato me zanima: Katere postopke ste od takrat izpeljali? Leto 2025 bo že blizu, od

širše območje LERM, torej Letališča Edvarda Rusjana Maribor, uredi kot logistični center po modelu, ki ga poznamo tudi v tujini, tako imenovanih Smart Hubov, kot območje servisnih in logističnih storitev, zlasti pa te storitve, temelječe na visoki stopnji digitalizacije in uporabe okolju prijaznih in trajnostnih rešitev. Tako imenovani bauhausi, Kar je potrebno poudariti, je to, da ima območje letališča Maribor res izjemno geostrateško lego. Poleg je tudi železnica, poleg je avtocesta in blizu so tudi prestolnice sosednjih držav, Torej, to geostrateško lego je potrebno izkoristiti. Gre za res izjemno naravno lokacijo za razvoj logističnega centra in tukaj so tudi izjemni potenciali. Pomembno sporočilo ob tem je, da smo začeli s tem, kar je bilo v preteklosti – mislim, da tri leta nazaj – prekinjeno, z umeščanjem v prostor podaljšanje piste. Veste, da za resen logističen center potrebujemo daljšo vzletno in pristajalno stezo. Ta danes ne nudi teh pogojev, da bi lahko imeli resen logističen center. Imamo probleme z enim lastnikom tam – to ste že vi omenili. Gre za kitajskega lastnika – pred letališčem na območju parkirnih mest in tako naprej, ampak te postopke smo speljali naprej, da se bodo v naslednje pol leta zagotovo rešili. Potrebno je, da se pri Smart Hubu Mariboru, ko se konsolidira zemljišča, in to počnemo, in uredi tudi pristajalno pisto, da se začne nenazadnje tudi z iskanjem potencialnih kupcev za razvoj tega logističnega objekta. Država kot taka ni logist, seveda je v državni lasti Letališče Maribor, ampak govorimo o objektih, ki so okrog in okrog lahko, ki so del Smart Huba. Tukaj gre za veliko državnih objektov. Nepremičnine, zemljišča, so v večji meri država, tako da tukaj ne pričakujemo velikih težav. Zagotovo pa: ja, Smart Hub Maribor se ne more razvijati sam. Gre nenazadnje za koordiniran razvoj z letališčem in tudi drugimi dejavnostmi na tem območju. Ta trenutek pa je v fazi konsolidiranja zemljišč.

da sploh taka letala tam pristajajo. Govorimo, recimo, o 40 kilometrov oddaljenem Gradcu. Zato sem vas vprašal, katere postopke, ker zavedati se moramo, da je letalski promet v upadu in če želimo v Mariboru razvijati letalski promet, da potem lahko samo takega razvijamo, ki ga v nobenem od teh letališč nočejo. Zato pa še enkrat sprašujem, torej v bistvu ob novici, ob tvitu, ki ste ga objavili, ste objavili to sliko in tudi zdaj ste govorili o pametnih vozilih, o brezogljičnih vozilih. Na tej sliki vidimo vozila z notranjim izgorevanjem, delavce, ki namesto robotov razkladajo tovor, posedajo po paletah, v ozadju vidimo celo eno stolpnico, vidimo nekaj zelenja, vidimo nekaj helikopterjev. Mislim, da gre vse to za en cenen piar poskus in tudi da ministrstvo nima resne vizije, kaj s tem letališčem, še posebej v teh zdajšnjih razmerah razmišlja o podaljšanju steze, ne da bi sploh bila izkazana kakšna potreba po podaljšanju steze. Vprašal sem vas, kaj delate na tem, da se razvija Smart Hab in kakšne sklepe in katere postopke ste izpeljali, vi ste pa sedaj rekli, da se ukvarjate s podaljšanjem steze, ne da bi bilo jasno sploh, kdo bi na tem letališču

Cenen piar. To je vaše vprašanje v bistvu. Ne izvajamo cenenega piara, ampak strokovne službe in vse ostali delamo to, kar je potrebno. Očitki o cenenem piaru so popolnoma brezpredmetni zaradi tega, ker smo osnovali projekt in naredili vse to, česar drugi pač pred nami niso. Govorim o tem, da če se pogovarjamo, da bi bil tam logistični center Smart Hab, potem je pristaniška steza 2 tisoč 500 metrov prekratka. To je dejstvo. To govorijo vsi ljudje, ki se resno ukvarjajo z logistiko, in to je dejstvo. Kaj zdaj delamo? Vi slišite samo pol odgovora. Ni samo pristajalna steza, ampak konsolidacija zemljišč in se vodi tudi postopek

samim letališčem na parkiriščih pa tako naprej. Pa še druge objekte ima. Se pravi, to infrastrukturo je treba konsolidirati in tudi vsa ostala zemljišča, ki so okrog in okrog. To počnemo – ne vem, kako naj drugače odgovorim. To počnemo zdaj. Zemljišče je treba spraviti oziroma treba je zemljišča spraviti v eno celoto, da lahko potem končno razvijemo te načrte in skice, ki ste jih vi pokazali, in so zelo dobri, ne pa cenen piar. Da so očitki BRANKO SIMONOVIČ: Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji sejo opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. SAB): Moj postopkovni predlog je, da se o tej temi razpravlja na eni od naslednjih sej, ker gre za zelo pomembno temo za Maribor. Iz Maribora se v Avstrijo vozi na delo 10 tisoč ljudi in prav je, da se na tem območju lahko razvijajo dejavnosti, ki bodo tem ljudem, ki dnevno migrirajo v Avstrijo, omogočile delo doma, torej brez nepotrebnih in odvečnih stroškov. In prav je, da se o letališču, ki očitno ne bo več primarno letališče, ampak bo imelo kakšne druge funkcije, razpravlja o tem, katere storitve, katere dejavnosti se bo na tem letališču razvijale, in da prostor končno zaživi. Ker to, kar se zdaj dela, in to, kar je minister nekako namignil oziroma kaj se bo delalo, je v bistvu ukvarjanje s samim seboj zato, da se nič ne bi spremenilo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 16. marca 2022, v okviru glasovanj.

Poglejte, sprašujem v zvezi z načrtovanjem odstrela rjavega medveda v letu 2022 in prav je, da se tudi v Državnem zboru nekdo postavi za pravice teh, v narekovajih imenovanih, zveri.

v samem pristopu in tudi v številki, ki se pojavlja v medijih oziroma tudi potem uradno na uradni strani. Poglejte, zadnji dan februarja 2022 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo dovoljenje za odstrel 222 rjavih medvedov in dejansko to brez možnosti pritožbe na Upravno sodišče. Ker Društvo za osvoboditev živali, in to tudi je njihova pravica, je dejansko izpodbijalo dovoljenje Agencije za okolje za odstrel 220 medvedov do 30. septembra letos in tudi Upravno sodišče jim je v sodbi dejansko zapisalo, da je sodišče, enako kot v primerljivi sodbi z dne 21. 9. 2020 ugotovilo, da bi bilo z odstrelom povzročena nepopravljiva škoda, saj odstreljenih medvedov, ki so strogo zavarovana vrsta, ne bo mogoče nadomestiti, pri čemer uboj vsake posamezne živali pomeni neprecenljivo in nenadomestljivo škodo. In tukaj se popolnoma strinjam.

možnosti zaslužka in seveda ta lovski turizem. Sedaj pa imam vprašanje za ministra za okolje in prostor: Zakaj ste izdali to dovoljenje sedaj? Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. MAG. ANDREJ VIZJAK: Spoštovani poslanec, hvala za vprašanje. Vendar na srečo zgodba ni tako preprosta in enoznačna, kot ste jo vi navedli. Prvič. Rjavi medved je v Sloveniji in Evropi zaščiten in poseg v to populacijo je mogoč samo ob izpolnitvi kar nekaj pogojev; in sicer da ni druge možnosti, da s posegom ne bomo ogrozili populacije medveda in da gre za selektiven in omejen odvzem pod strogo nadzorovanimi pogoji. Vsled tega je Biotehnična fakulteta Univerze v Ljubljani izdelala ekspertizo, strokovno izhodišče za upravljanje rjavega medveda in seveda na predlog Zavoda za gozdove za gozdove oziroma strokovni predlog za izdajo odločbe, o kateri ste govorili, ki je bila izdana 28. februarja letos, sta strokovni predlog izdaja te odločbe pripravila tako Zavod za gozdove kot tudi Zavod za varstvo narave. narave. Vi ste želeli pravzaprav označiti, da gre tukaj za nek kapital, za neko lovljenje in nek interes po plenjenju medveda, vendar je resnica druga. Populacija rjavega medveda je stabilna in se pravzaprav krepi vsako leto v Sloveniji in prihaja do vrste konfliktnih situacij. Nedavno smo lahko spremljali napad medveda na enega lovca in takih dogodkov je še več in veliko in zaradi tega je potrebno selektivno izvzeti del populacije. Zato je, kot sem rekel, Ministrstvo za okolje izdalo odločbo za odstrel medveda na podlagi teh strokovnih mnenj in ekspertize Biotehnične fakultete. Odstrel je dovoljen do 30. septembra letos, in sicer v 112 loviščih, tam, kjer je pravzaprav najštevilčnejša. Ni res, kot ste navedli, da te odločbe ni mogoče spodbijati s tožbo na Upravnem sodišču, to je možno. Verjetno bo tožba vložena, rok še ni potekel, kajti rok za vložitev tožbe na Upravnem sodišču je 30 dni od njene vročitve, tako da ta rok še teče. Menim, da moramo pri obravnavanju populacij zaščitenih habitatnih vrst slediti pravzaprav na eni strani kondicijo te konkretne vrste oziroma ali je njeno stanje ugodno in po drugi tudi varnost ljudi in premoženja. In v tem tehtanju na podlagi strokovnih mnenj je prišlo do te odločitve.

da so dejansko ta lovišča oziroma dovoljenja za odstrel oziroma za streljanje razporejena v 11 bazenov. Lahko bi jih naštel ampak brez zveze. Ampak glejte, ko človek pogleda te tabele, v katerih so določene številke, se pravi, koliko medvedov naj bi se odstrelilo v nekem določenem bazenu, zbode

zelo sporno zadevo oziroma prosim, če mi jo tudi obrazložite, zakaj tako velika številka teh mladih medvedov; se pravi iz mlajše populacije. populacije. Pa tudi prej ste že omenili Biotehniško fakulteto oziroma Oddelek za biologijo ‒ če sem prav razumel. Gospod Skrbinšek je dejal, ko so ga pač vprašali, zakaj je prišlo do te številke 222 medvedov, je pač dejal potem nazaj: »Ne bi vam mogel povedati, kako je prišlo do tega, saj sam in tudi mislim, da nihče iz Oddelka za biologijo ni sodeloval pri pripravi tokratne odločbe.« Sodelovali so pri prejšnji, pri tej novi pa ne. Tako prosim za obrazložitev: Zakaj je do tega prišlo?

Torej, gre za povsem strokovno vprašanje in povsem nič politično. Minister za okolje in prostor ni sodelovali pri pisanju te odločbe, še manj pri odločitvah, koliko in v kateri starostni skupini se bo rjavi medved odstreljeval in v katerih loviščih. Gre za izključno strokovno vprašanje na podlagi narejene ekspertize. Ekspertiza Biotehnične fakultete je bila podlaga za strokovni predlog, ki so ga pripravili strokovnjaki Zavoda za gozdove in Zavoda za varstvo narave. Oni so odločili, se pravi strokovno, koliko, kje in v kateri starostni skupini in temu je upravni organ, to se pravi, upravni delavci na ministrstvu sledili in pripravili to odločbo v najboljši veri, da je odločba pripravljena strokovno in pravno korektno. Kot minister za okolje in prostor se v te odločitve nisem in ne želim in ne smem spuščati. verjamem, da bo ta odločba pravzaprav zdržala, da bo na voljo tudi za razne diskusije, vendar ne moremo uiti dejstvu, da je populacija rjavega medveda konstantno v zadnjem obdobju v ugodnem stanju, da je to zaščitena vrsta in da v takih primerih je možen pod pogoji, ki sem jim povedal, selektiven izvzem dela populacije iz naravnega okolja.

glede teh LPN oziroma teh bazenov, v katere so razdeljeni ti odstreli, še enkrat povem, bode res v oči odstrel te mlajše oziroma mlade populacije medvedov, ki so po mojem mnenju zelo plemenita bitja. Prav je, da se na to temo v Državnem zboru tudi opravi javna razprava, na kateri bi tudi po mojem bilo potrebno izpostaviti na splošno dejanski status oziroma tudi dostikrat dostikrat pretiran odstrel oziroma odvzem iz narave zveri ‒ spet v narekovajih zveri ‒, ker po mojem mnenju živali res niso zveri. Želim, da se opravi na to temo širša razprava, obenem bi pa tudi rad opozoril, da bi bilo pametno razmisliti tudi v bodoče glede Ministrstva za okolje in prostor, da bi imeli tudi svoj del oziroma mogoče celo del ministrstva ali pa celo svoje ministrstvo, ki bi se dejansko ukvarjalo samo z živalmi in tudi s pravicami; to, kar v bistvu zdaj počne Ministrstvo za kmetijstvo. Kot rečeno, še enkrat predlagam, da se opravi širša razprava, obenem pa tudi, ker vem, da je to zdaj moje ustno poslansko vprašanje zadnje v tem mandatu, bom samo rekel ljudem, da naj, če se le da ‒ in tudi prav je, da to naredijo ‒, da najboljše poskrbijo za živali, ki jih posedujejo ali imajo, pa tudi za tiste, ki so divje ‒ v narekovajih spet ‒ zveri, ker v resnici nam ne želijo nič slabega. Dostikrat je pa človek tisti, ki veliko oziroma zelo veliko slabega povzroči živalim. Lahko noč oziroma nasvidenje. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 16. marca 2022, v okviru glasovanj. Ministrom se zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 16. marca 2022. Prekinjam tudi 30. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala lepa. Hvala